Torej s titulami pride tudi odgovornost, visoke funkcije pa prinašajo obilo odgovornosti in tako je še posebej v primeru vaše funkcije ministra za finance. Torej, z interpelacijo vam v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke očitamo več škodljivih ravnanj in nedelovanja v korist države in državljanov. Jaz se bom morda dotaknil

s svojimi ravnanji in pa seveda zavajanja javnosti v zvezi z zagotovitvijo proračunskih sredstev, torej s to prerazporeditvijo za sporen nakup na Litijski 51. Torej, če smo odkriti, imamo en, kot ste sami rekli, katastrofalen, katastrofalen spodrsljaj pri tem nakupu. Ampak zagotovitev proračunskih sredstev, v katerem Računsko sodišče ugotavlja, da pač prerazporeditev 6,6 milijonov evrov sredstev iz proračunske rezerve, da za to ni bilo pravne podlage ni bilo zakonske podlage, v navedenem primeru tudi ni šlo za namen, ki bi ga pri pripravi proračuna ali rebalansa ne bilo mogoče načrtovati. Spomnimo pa tudi, da je bila že na tem ministrstvu pred tem še notranja revizija in nekako Računsko sodišče in tudi tista notranja revizija na pravosodnem ministrstvu sta ugotavljali velike in podobne napake, torej mogoče v tej nesrečni, če tako rečem, stavbi na Litijski. Moram se dotakniti še enkrat ne, ker za preproste in poštene volivce in pa za kakšno primerjavo je zadevo potrebno ponazoriti. Stavbo Litijska, tam nekje na parceli v kao Štepanjsko naselje iz registra, prostor, ko smo si takrat to vsi pogledali, in pa seveda, torej javni podatki po Geodetski upravi, leto gradnje 1989, potem medtem ko bi za sodno stavbo potrebovali 5 tisoč m2, je bila kvadratura uporabne površine 3 tisoč 500, kupnina je bila plačana zelo hitro, 7,7 milijona evrov, torej verjetno pa bo potrebna še prenova v višini osem milijonov evrov. Sedaj ali se bo to stavbo dalo preurediti, to je zelo žalostno zaradi tega, ker ta stavba še vedno sameva. Ali se jo bo dalo preurediti? Ali bomo dobili dovolj prostorov, ali bo ob tem, ko se bo rekonstruirala ta stavba sploh še, če tako rečemo varna za takšno delo, kot je seveda za sodišča, za sodno stavbo? In nekako tudi obstaja informacija, ki pa je, da bi jo prodajalec pred kakima dvema letoma, dvema letoma bil pripravljen obnovljeno prodati tudi Ministrstvu za javno upravo za 16 milijonov evrov. Se pravi, pred dvema letoma je bila informacija, gospod Boštjančič je bil takrat že minister za finance. Sedaj še enkrat, gospod Boštjančič je tudi podpredsednik Vlade. Sedaj, kako to, da sedaj o tej popularni zadevi niste vedeli že prej, ali pa če tako rečem, zakaj niste opozarjali. Ali se na Vladi pogovarjate med seboj? Ali se predsednik Vlade pa podpredsednik Vlade pogovarjate med seboj, Kajti ko gre za 16 milijonov izrednih izdatkov proračuna, če vama kateri od resorjev navrže na mizo svoje želje in pa začne pritisk, pa to mi nihče ne bo rekel, da se predsednik Vlade pa podpredsedniki o tem ne pogovarjate med seboj. Tole so stvari, ki pač za preproste ljudi moramo navesti. Torej, minister za finance Boštjančič sedaj zavračate te očitke, vendarle pa tudi sam menim, da za takšno prerazporeditev sredstev iz proračunske rezerve, je seveda nekdo moral dati soglasje, in ker ste ga dali. Potem, ko ste ga pa dali, bi pa ali pa preden ste ga dali, pa bi morali preveriti ta nakup, kajti ministrica za pravosodje je rekla, glejte, če bi tudi šla pogledat to stavbo, ne vem ali je vredna pet ali deset milijonov, pa ljudje, pa se za to gre. Če ti ne veš pol, mora nekdo drug namesto tebe vedeti, ne in potem gremo naprej, kaj pomeni gospodarno ravnanje v gospodarstvu ali pa v domačem gospodinjskem proračunu. Torej, hvala bogu, da večina državljanov ravna v takih primerih, ko seveda neko svojo rezervo začnejo kuriti, bolj preudarno in bolj gospodarno in bolj odgovorno, kajti glejte, razpolagate torej s 17 milijardami evrov, torej vaših, naših in evrov državljanov, s 17 milijardami en paket, ki je vsako leto večji. In kaj je ključno in kaj bo razumel vsak upokojenec in vsak delavec. naš upokojenec, ter večina državljanov dela s svojim proračunom skrbno in troši, kolikor pač ima, in skrbno načrtuje potrošnjo tudi za naslednje leto. Ima tudi kakšno rezervo

in zato ima teh pet tisočakov in ta družina, če rečem, da je mogoče to par z otroki, ima pet tisočakov danih na stran. In če pride en od sinov, pa reče ata, tako, jaz bi rad nekaj kupil, pet jurjev Bo rekel, glej, niti ni v tem proračunu, nimamo za letos takšnega izdatka pet tisočakov nimamo in ti ne morem dati. In potem bo rekel, sin razvajen, bo rekel, ja, pa glej, pa saj pa vem, da tam še pa imaš neke rezerve za take težke primere. In tistega gotovo, da se dobro ne preveri, ne bo noben dober gospodar se dotaknil tistega, kar je za rezervo. To se pravi, če imamo nekaj za poplave, če imamo nekaj, ne vem, če se zruši vladna palača, pa moramo novo delati, tisto rezervo ne vzamemo zato, da pač kupujemo nek butast nakup, kajti ne morem se drugače izraziti. V tej vladi imamo v zadnjem letu kar nekaj butastih nakupov, to pomeni neracionalno, ampak tudi naša predsednica se rada izrazi butast, butast, se pravi nepreverjeno, kot da ne bi vedeli, kaj je milijon pa kaj je milijarda. In glejte, če sem odkrit moram še tole reči, ta nesrečni nakup stavbe Litijska, ta ponesrečena zadeva, je vredna približno 10 procentov tistega, kar smo porabili leta 2023 za božičnico za upokojence.

se je porabilo okoli 78 milijonov evrov. Vsak je dobil okoli 120 evrov, to govorim povprečno. In tako se skrbno ravna in tako se tudi poskrbi za najranljivejše. In iz tega naslova ali pa morda, če bi vsem najbolj šibkim upokojencem, ki jih daje draginja, pač pustili to božičnico z 250 evri, bi porabili okvirno 78 milijonov. Pri tej stavbi pa smo 10 procentov že zakurili in je ni in ni koristi od nje. In potem je tudi rečeno pri tej Vladi pa bom rekel pri ministru za delo pa pač saj vsi skupaj delate to politiko, ne da pač ni več draginje. Ampak glejte. Spoštovani! Draginja je. Se pravi, mi imamo za kurjavo letos 1,15 Evra za liter nafte, kubik plina za 1,2 evra.

2022 na danes so šle iz 7,8 centa na 19,5 centa. Pobiramo več trošarin zaradi tega, ker nesmotrno porabljamo proračunska sredstva. In ne bi bilo treba in nafta bi lahko bila bolj poceni. In sedaj, da ni več draginje, ni res in tudi ni vse cvetoče, tako kot se danes tukaj, bom rekel, sliši. Potem ko seveda minister je logično, da se zagovarja, tudi logično, da imate kolegi poslanci vsak svoje mnenje, pa vi malo pohvalite, mi pa malo pokritiziramo, ampak mi smo nadzorniki proračuna. Se pravi, moramo spremljati. In tudi nič ni narobe, če pač damo interpelacijo, ker se nam zdi, da je pa zadeva šla, kako se temu reče, da da že vrelišče pa deke dol meče ali pa pokrov. Tako da glejte, ko smo slišali trditve v uvodnem zagovoru, nekako v obrazložitvi, pa seveda, ko zavračate očitke, predlagatelji interpelacije so prezrli dosežka ministrstva v tem mandatu. Navajate lansko in napovedano gospodarsko rast, nizko brezposelnost, nizko inflacijo, ohranitev visokih bonitetnih ocen. Minister tudi pove, da minister za finance ni pristojen in ne more odgovarjati na ravnanje ministrstev, ne more preverjati ravnanja ministrstev, ker nima pravne podlage. Glejte, drži, tudi to drži, da sredstva proračunske rezerve se lahko uporabljajo za nepredvidene dogodke. Ampak sedaj, če smo se mi razumeli kaj so, ker ne vem, če smo na isti valovni, kaj so ti nepredvideni dogodki,

(nadaljevanje) tudi minister oziroma predsednik Vlade Golob sedaj, da minister dobro opravlja svoje delo, ne, mi nimamo takšnega občutka in ves čas mandata je vlada Roberta Goloba in pa Robert Golob, poudarjala, da bo na prvem mestu ničelna toleranca do korupcije in da jo bo zahteval tudi od svojih ministrov. In sedaj, spoštovani minister, najmanj kar se lahko reče je, da niste tega ministrstva vodili uspešno in ne preverjali zakaj se porablja, porabljajo sredstva. ali ste brižno skrbeli za slovenske finance, jaz, moje mnenje je, da niste in tudi pač ljudje, ki nas opozarjajo na nepravilnosti in ki tudi nam pišejo in tudi z vsemi skupaj poslanci niso zadovoljni, ker pač imamo vsako leto večji proračun in imamo tudi za leto 2025 in za leto 2026 napovedano 4,5 milijarde novih kreditov, 4,5 milijarde novih kreditov bodo plačevali še naši in vaši vnuki. Zaradi tega ni vse tako zelo, kako naj rečem, cvetoče kot se sliši. Sedaj, če govorimo o tem, da ste povedali tudi, da ta Vlada odlično deluje in seveda se rad pohvali in podpredsednik Vlade in predsednik Vlade, imamo še vedno nizko brezposelnost, novembra je bila 45 tisoč 709 oseb, je pa ta višja kot oktobra. Sedaj pa mi običajno govorimo o registrirani brezposelnosti, ampak ta ne daje popolnoma čiste slike. In v decembru se brezposelnost še rahlo povečuje. Poznamo, vemo, je v Nemčiji ohladitev gospodarstva vezano na to, že, se nam že vračajo nekateri napoteni delavci iz Nemčije in meni podjetniki v mojem becirku ali pa če tako rečem štajerskem koncu, tem koncu pravijo, da sredi leta niso imeli nobenega delavca prijavljenega na razpis, če so dali razpis, sedaj pa naenkrat imajo po deset delavcev. Se pravi, ljudi je že več, ki so pripravljeni ali pa razpoložljivi za delo, če se tako izrazim, ne? Potem napoved gospodarske rasti ne, ja, ja, STA danes, ne vem, par ur nazaj, pravi, da bo napoved slabša, kot smo pač mislili za leto 2025 in tudi za leto 2024 napoved rasti, gospodarske iz, 2,5 na 1,4. To so stvari, ko bomo morda drugo leto imeli manjše prihodke, kot smo računali na njih, ne? In potem imamo da ste vi kot skrbnik javnih financ, s sredstvi proračuna ravnali negospodarno ali pa niste polagali dovolj pozornosti na to, kaj se pač s temi sredstvi dela ali pa ste pozabili, vsaj to, pozabili opozarjati svoje kolege in predsednika Vlade, kaj je smotrna poraba, kaj je nesmotrna in seveda tudi možna korupcija in jo na to opozarjali in jo seveda preprečevali, kot ste se zavezali državljanom pri vaši zaprisegi. Tako, da še enkrat, Računsko sodišče, Fiskalni svet, zdaj je Fiskalni svet iz vsakega kvartala nekako sporočilo, da se načrtuje, kako naj rečem, nesmotrno in nekvalitetno, da pač ti proračuni niso okej, potem pa tudi zaradi slabega načrtovanja in gospodarjenja z javnimi sredstvi. Torej, poslanska skupina in pa sam predlagam zboru, da po opravljeni razpravi razreši ministra za finance in sam bom ta predlog za razrešitev tudi podprl. Hvala lepa.

Zakaj to govorim? Obljubil je namreč, da mu bo uspela plačna reforma, in glej, res mu je. Gre za zgodovinsko reformo, ki je do zdaj v vseh teh letih nobeni vladi ni uspelo. Minister Boštjančič je bil glavni pogajalec pri plačni reformi in dosegel je dogovor z večino s sindikati, to nikomur v 20 letih ni uspelo, zato čestitke ministru in pa njegovi celotni ekipi. Dosegel je namreč, da nihče, ki dela v javnem sektorju ne bo plačan pod minimalno plačo. In zakaj je to pomembno? Do sedaj je namreč država doplačevala razliko med višino njihove osnovne plače in minimalno plačo, ampak kaj je to pomenilo?

Sedaj pa nihče več, ki je zaposlen v javnem sektorju, ne bo plačan pod to minimalno plačo in rezultat bo, da bodo tudi pokojnine višje. In še enkrat, to je zelo … Opa, pardon. Še enkrat, to je zelo zelo pomembna sprememba in tudi zelo odgovorna stvar za našo prihodnost in za celotni javni sektor in seveda njihove družine. Druga stvar, ki jo je minister s svojo ekipo dosegel, je dvig povprečnine za občine na 771,33 evra, poleg tega pa bodo občine v letu 2025 dobile še dodatnih 48 milijonov, ki si jih bodo razdelile. S tem je dosegel to, da bodo občine lahko realizirale svoje projekte. Dosegel je tudi to, da bomo na področju neprofitnih stanovanj v dveh letih dobili 200 milijonov za izgradnjo neprofitnih stanovanj. Ta Vlada in seveda minister za finance so v letu 2025 zagotovili 675 milijonov in v letu 2026 2026 več kot 700 milijonov za znanost, kar je daleč največ doslej. Vlada je omogočila tudi 700 tisoč za štipendije za pedagoške poklice, že leta in leta namreč poslušamo, da pedagogov nimamo dovolj. Naprej, za obnovo po poplavah je v posebnem skladu zbranih že 200 milijonov evrov, poleg tega pa bodo na voljo tudi sredstva iz solidarnostnega sklada Evropske unije. Dolg Slovenije v BDP se znižuje in je pod povprečjem Evropske unije. Imamo nizko stopnjo revščine, imamo rekordno zaposlenost in tako imamo tudi najnižjo stopnjo brezposelnosti v Evropski uniji. Inflacija je pod povprečjem Evropske unije, gospodarska rast je nad povprečjem, tudi napovedi za naprej so zelo dobre ne glede na to, da poslušamo s strani opozicije, da pa ne bodo tako dobre kot smo si želeli. A kaj na vse to poreče opozicija? Opozicija ustvarja kaos, ustvarja lažni nemir med ljudmi. Spoštovani kolegi, hvala bogu kaosa ni. Kaos je bil, ko ste nas zapirali v naše domove, kaos je bil, ko ste imeli dvojna merila za vašo vlado in vaše ministre ter za tiste otroke, ki ste jih odstranili iz šolskih učilnic, s tem pa ste povzročili nemalo psiholoških posledic za njih, kaos je bil, ko so starejši v domovih za starejše umirali sami, kaos je bil, ko ste kupovali in izgubljali kamione mask, kaos je bil, ko ste kupili nedelujoče respiratorje, in kaos je, ker ste že 30 let na politični sceni. Spoštovani minister, vas podpiram. Ne bom podprla interpelacije in nikoli ne bom zares podpirala naših lažnivih kolegov iz opozicije. Hvala lepa. Meni, sicer ste se oglašali v zvezi s kaosom, to meni seveda ni bilo žaljivo, ni bilo pa potrebno govoriti o lažnivih kolegih, ker malo prej sem govorila, da se že cel teden vsi obkladamo z lažnivci, pa da je res neprimerno. Postopkovno … Kdo je imel postopkovno? Kolega Černač, izvolite. Ja, glejte, predsedujoča, če bi razpravljal nekdo s te strani na podoben način bi dobil, bi že bil prekinjen vmes dvakrat pa dobil dva opomina, pa potem bi vladajoči glasovali, pa mu odvzeli besedo; ker je razpravljala poslanka vladajočega Gibanja Svoboda, je lahko govorila, da opozicija že 30 let povzroča kaos na politični sceni, da opozicija ustvarja lažni nemir med ljudmi, da ustvarja kaos in tako naprej. Torej niste je opomnili, niste izrekli opomina. Jaz mislim, da si ga je več kot zaslužila, prvič zaradi laži, ki jih je izrekla - Slovenska demokratska stranka, niti Nova Slovenija ni sta na, na vladi več kot 30 let, ampak je dve tretjini tega časa na vladi levica oziroma leve politične stranke, katerih del je tudi Gibanje Svoboda oziroma nekateri sedanji poslanci v tej poslanski skupini. Drugo, kar je pa bolj pomembno, mislim, da je to nek nedostojen način razprave, ki je v tej smeri, o kateri smo razpravljali včeraj,

da ne govorimo o vsem drugem, se pravi, še vedno ta dvojna merila, in zaradi tega predlagam, da vsaj vi se tega ne poslužujete in da poslanki Sandri Gazinkovski izrečete opomin zaradi njenega razpravljanja, ker je grobo žalila, žalila eno izmed parlamentarnih strank oziroma dve. Spoštovani kolega, Seveda razumem, da gre tu za neko subjektivno dojemanje in da je tudi moje dojemanje v tem primeru zelo subjektivno, ampak jaz res kolegice nisem dojela kot žaljive, v kolikor bi jo, bi absolutno opozorila. Moj način dela je sicer, da običajno opozorim in zelo redko dajem opomine, če ste opazili, tako koaliciji kot opoziciji, zelo rada opozorim na neprimeren govor in res nisem zaznala žaljivosti v govoru kolegice Gazinkovski do besede, lažnivi kolegi, na kar sem jo pa takoj opozorila. Z vsem dolžnim spoštovanjem mislim, da tu pa res imam enake vatle za vse, ne bom pa dopustila nobenih pritiskov, da bi jaz morala nekomu dati opomin, ker mi je nekdo to rekel, to pa ne bom, ker je to moj moj način vodenja seje jaz v tem trenutku tolmačim Poslovnik in njenega govora nisem razumela kot žaljivega, pa ne zato, ker je koalicijska poslanka, ampak ker njen način razprave ni bil žaljiv. Če se ne strinjate s tem, da s tezo, da je opozicija ustvarjala kaos, se pač odzovete na to, da ni izvajala kaos, ni pa to žaljivo, zato res prosim, da se tudi pri postopkovnih omejimo na postopkovni predlog, kje je bil posamezen člen Poslovnika kršen, ne morete me pa pritiskati, da nekomu izrečem opomin, če sama ne smatram, da je bilo, da je bila razprava za izvajanje izdaja opomina, kljub temu, da kolegica sama od sebe pravi izvoli, da mi opomin nima nobenih težav s tem, ampak meni se ne zdi korektno, da bi pod pritiskom nekomu izrekli opomin. Postopkovno, kolega Černač. Izvolite, kot predlagatelj. Ja, glejte, jaz predlagam, da s tem vašim razumevanjem glede Svobode razprave, razsvetlite tudi predsednico Državnega zbora ob naslednjem srečanju in vašo podpredsednico Natašo Sukič, ker jaz sem bil ob bistveno bolj korektnih razpravah nič žaljivih v teh dveh letih in pol, vsaj že 20-krat opominjan, prekinjen, skakano mi je bilo v besedo in tako naprej. Torej, Sandra Gazinkovski, poslanka Gibanja Svoboda tudi podpira nezakonito prerazporeditev šest milijonov in pol evrov sredstev za nakup te podrtije. Ona to podpira. Ona to podpira in govori, da ustvarja kaos. Slovenska demokratska stranka oziroma opozicija. Dajte si malo pogledati v ogledalo. Drugič, kdo dela slabo za ljudi in kdo ustvarja izredne razmere v tej državi. Vi s takim načinom in kdo poslabšuje materialni položaj ljudi v tej državi, vi. Zdaj minister smo približno na polovici te današnje razprave. Niste se še oglasil. Bilo je izpostavljenih veliko stvari, veliko stvari, bilo je nanizanih kar nekaj dodatnih vprašanj, ki terjajo odgovore in jaz bi predlagal, predsedujoča, da minister poda odgovore na ta vprašanja, ker ne predstavljam si, da bi prišli zdaj do konca, minister bi dal neke odgovore in bi zadevo z mojim zaključkom zaključili, ker mislim, da bodo odgovori terjali dodatna pojasnila. Seveda, jaz ne morem nikogar prisiliti, da poda odgovore. Minister je tu na interpelaciji, jo spremlja in kadarkoli želi, se lahko prijavi k razpravi, do sedaj interesa ni izkazal, sem pa prepričana, da bo tekom razprave ugodil in odgovoril seveda na vprašanja. Postopkovno ima kolega Tanko, izvolite. **JOŽE TANKO (PS SDS):** Ja, hvala lepa. Moj postopkovni predlog je precej podoben. Tu smo zdaj peto uro, pet in pol ur, minister v tem času ni spregovoril še niti besede, razen tisto kar je v uvodu povedal, kar je sramotno, pa tukaj zeha pred nami, To vi ne vidite, ampak mi pa vidimo, da zeha pred nami, kar je problem. In jaz predlagam, da minister pač odgovori na te trditve, ki so bile do zdaj povedane. Na vse kar je bilo povedano, tako na koalicijsko, če želite lahko, predvsem pa na naše trditve,

Postopkovno, kolegica Tereza, izvolite, Novak. **TEREZA NOVAK (PS Svoboda):** Postopkovno, jaz prosim, gospa predsedujoča, da opozorite kolege iz SDS, da pač morajo tudi oni upoštevati redke v tej dvorani in način vodenja seje in minister se bo odzval, ko se bo odzval. Vi pa itak v glavnem odgovarjate sami sebi, saj veste. Tako da, jaz sploh ne vem, če bo potreba po tem, ampak ja, prosim, če ga opozorite. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Jaz se s tem postopkovnim predlogom strinjam. V Poslovniku nikjer ne piše kdaj naj se minister ob interpelaciji odzove na vprašanja. Vi ste ga pozvali, na ministru pa je, da se bodisi odzove bodisi ne. V Poslovniku pa prav nikjer ne piše, da se sploh mora odzvati. Tako da, v bistvu lahko 12 ur sedi, pa se sploh ne odzove, to je seveda vse v ingerenci ministra. Sem pa prepričana, da se bo

Včeraj, ko sem razpravljal o novi ministrici za digitalno preobrazbo, sem dejal, da od nje pričakujem to, kar je dejansko dosegla v svojem delu, v predhodnem delu

finančno ministrstvo prevzema nekdo, ki se je kot, ko je bil pač v različnih podjetjih, je dobil naziv grobar, kajti bil je v Vegradu kot predsednik nadzornega sveta prav v času, ko je šlo podjetje v stečaj. Bil je v Adrii Airways, kjer je bil razglašen za enega najslabših direktorjev v njeni zgodovini in prav je tudi pomembno prispeval k njeni, njenemu pogromu. Bil je tudi predsednik uprave odbora Save, kjer bi naj vsaj tako kot mediji pišejo, po informacijah tam zaposlenega izpuhtelo pol milijarde evrov. Sedaj seveda, ko je sam minister in se vsak dan

torej kot stoodstotni lastnik podjetja Brio nakazoval denar na transakcijski račun družbe, ki je bila registrirana v srednjeameriški državi, tudi poznana po tem kot davčna oaza. Torej na eni strani uvajamo vedno nove davke, sam pa je nakazoval denar v davčne oaze. Seveda Klemen Boštjančič - gospod je tudi eden ključnih ljudi iz ozadja ustanovitve stranke, zdaj, na podlagi katerega je pol nastala tudi Gibanja Svoboda Svoboda - je tudi eden izmed piscev programa Gibanja Svoboda in tudi naj bi sodil v krog znanih ljudi oziroma sedmih veličastnih. Vsaj tako, kot pišejo mediji, ki kadrujejo po državnih firmah in obvladujejo milijarde. Je tudi znan po tem, da bi naj sodi tudi v krog Boruta Jamnika, torej kot je moja / nerazumljivo/ Mateja Narata, Žige Debeljaka in tako in tako dalje. Seveda tudi znan po tem, da je preko svojega zasebnega podjetja tudi Brio nakazal petini oziroma 34 tisoč evrov, torej Vesni Vuković, torej nekdanji generalni sekretarki Gibanja Svoboda in tako in tako dalje. Torej, kar so pa dosežki po njegovem ministrovanju, seveda ni vse odvisno od njegovega ministrovanja kakšni so dosežki te Vlade, pa vendar, je pa odvisno, ker razpolaga s financami, torej kot sem že povedal, vedno novi davki. Imamo najbolj obremenjene plače. Podjetja se selijo v tujino, skoraj ne mine dan, teden, da ne bi slišali novice o zapiranju proizvodnje in selitev v tujino, ker je tam bolj konkurenčno okolje.

ki govorijo seveda o tem, da so res konec oktobra s finančnim ministrom Klemenom Boštjančičem, torej Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije, podpisali dogovor o višini povprečnine ter višini dodatka za podfinanciranje občin. Vendar že sprejeti proračun za leto 2025 ne upošteva višjih povprečnin za občine, razvojnih prioritet. In tako tudi kar župani spodnjega Podravja govorijo, da tako višina povprečnine kot razdelitev variabilnega dela ne ustreza. Torej opozorili so, da je dogovorjena povprečnina še vedno prenizka za vse naloge, ki jih morajo občine opravljati. Še več kritik pa je namenjena ključno razdelitev dodatka. In zdaj, ko tudi govorite o tem dosežku, kako smo dosegli to plačno reformo, lahko že v medijih beremo kar se bo to pojavilo, torej da se povečujejo cene vrtcev in tako tudi /nerazumljivo/, prav zaradi tega, ker se višajo plače. Torej, v bistvu s tem ni nek zelo velik dosežek. Je pa minister Boštjančič znan po kadrovanju oziroma da prispeva h kadrovanju, nenazadnje je prav, bi naj, torej vsaj po pisanju medijev, bil ključen mož, da je Barbaro Nose sforsiral za novo vladno članico nadzornega sveta Luke Koper, ki bi naj imela eno samo nalogo, torej zamenjati predsednika uprave Luke Boštjana Napasta. Da je tudi sam sodeloval pri tem, da je gospod Jamnik postal novi predsednik uprave banke SID. Kajti, prav on bi naj bil torej tisti, ki je torej pod imenom operacija SID do tega dosegel in prav Klemen Boštjančič je tisti, ki bi naj pred poslanci torej razlagal, da on kadruje in ne premier. premier. Potem je tu Pošta Slovenije, torej Pošto Slovenije prevzame Marko Cegnar, ki bi naj bil osebni izbranec, torej zdajšnjega ministra za finance, potem ženo Evo je imenovana za članico sveta Slovenskega narodnega gledališča. In pa tudi Vlada Roberta Goloba preko Ministrstva za visoko šolstvo doseže, da je torej na Univerzi v Ljubljani povišana vpisna mesta za 30 študentk in študentov, kjer tudi slučajno predava Eva Boštjančič, torej žena finančnega ministra. No in danes, ko zjutraj malo prečekiram medije, Požareport, Prodaja športne loterije: Minister Boštjančič naj bi za zeleno luč zahteval tri milijone evrov, 2 za stranko, enega pa zase. Finančni minister domnevno zahteva podkupnine ne potrjuje, a tudi ne zanika. Smo torej na pragu največje afere Golobove vlade doslej? Upam, da bo v nadaljevanju gospod finančni minister to pojasnil. Prej smo pa slišali, je kolega Lisec govoril o še enem nakupu, torej nakupu na Parmovi. Že je povedal kako je to bilo, v roku teden dni se je vlada odločila, da bo te prostore kupila in to od podjetja CF Confidas d.o.o., kjer bi naj bil 30-odstotni lastnik torej Christopher Gemazr, ki je tudi nadzornik v Hranilnici Lon in tam ga je imenoval Odtmar Zon, ki pa je pravzaprav največji donator stranke Gibanja svoboda.

da so pa imeli glavno besedo na tem, pri tem nakupu na Ministrstvu za finance in ne na Vladi. Torej to je pa res odgovornost ministra za finance. In prej je že kolega Lisec zelo lepo opisal kako je to potekalo, o tem sta kar dva članka. In zelo zanimivo je pri tem, da so celo kupili za 1770 evrov na kvadratni, kar je seveda več, kot znaša kvadratni meter na Litijski to stavbo in da so celo kupili z neveljavno energetsko izkaznico. Kajti, energetska izkaza celotno stavbo je bila taka, ki je pač prikazovala, da je ta stavba energetsko neučinkovita. In kaj so naredili? Protipravno so naredili energetsko izkaznico samo za posamezne prostore, čeprav je to nezakonito, tega ne dovoljujejo pravila. Kajti, če energetska izkaznica za celotno stavbo obstaja, se ne sme to delati oziroma se energetska izkaznica ne dela za posamezne prostore, ampak za celotno stavbo. Ampak ker so pač hoteli to dokazati, tako kot je tudi že kolega Lisec predložil, so potem to novo delno energetsko izkaznico torej podali medijem, kjer so potem hoteli nekako tudi to zavesti medije in dokazati, da je bil ta nakup upravičen. Je pa zelo zanimivo, z nakupom teh prostorov so pridobili zgolj 100 kvadratnih metrov dodatnih prostorov. In ko so novinarji preverjali torej ta nakup, so kar hitro ugotovili, da v Ljubljani obstaja kar cela vrsta podobnih objektov, kjer je cena nižja. Torej tu je pa minister za finance odgovoren za to, da je šlo za negospodarno netransparenten nakup poslovnih prostorov. Če se zdaj izgovarjate torej pri Litijski, da je pa on tam ni imel, tu je pa imel in to je še večja afera, torej Parmova je še večja afera kot je sama Litijska. v roku sedmih dni se odločijo, v enem dnevu takoj, drugi dan uvedejo torej namero o nakupu, drugi dan obiščejo lokacijo, v roku enega tedna se odločijo in nakup je opravljen zgolj z eno ponudbo, in to s tem, da je lastnik podjetja nekdo, ki je potem lahko tudi prijateljsko povezan z ministrom Klemnom Boštjančičem. Tako da veliko je nepravilnosti, ki se pod njegovim ministrovanjem tu dogaja. Seveda zdaj zraven kadrovanja in vseh teh zadev je potem, in pa te prodaje Športne loterije, je še jasno, da je tudi šlo za nepotizem, kajti spomnimo se tudi tega, da je na uradno srečanje v Londonu pripeljal svojega sina iz kao akademskih razlogov, pod izgovorom, da pa sin slučajno tam študira. Tako da tudi o tem so se mediji kar razpisali in dejansko ne samo Litijska, kar je že bilo veliko slišati, predvsem ta stavba na Parmovi, vse to kadrovanje, vse to povezovanje, vse, tudi to, kar je dejansko že minister Boštjančič deloval že prej, je dejansko deluje tudi kot minister in to je tudi razlog za to, da si minister torej dejansko ne zasluži tega ministrovanja in bi dejansko bilo najbolj etično, da odstopi oziroma da se ga razreši in na to mesto postavi ustreznega, ustrezno osebo, ki bo znala torej delovati s financami, ki ne bo imela velikega bremena iz preteklosti, da kjerkoli se je pojavil, je šlo vse stečaj, da se ve, o mahinacijah in tako naprej, o prijateljskih povezavah. In nenazadnje pa to bo zelo težko, kajti vemo, da je pravzaprav celo minister Boštjančič bil eden izmed tistih, ki bi naj zamenja torej doktorja Roberta Goloba v primeru, če bi šlo za zamenjave, torej da gre za ključno osebo torej v Gibanju Svoboda, zato ga tudi tako branite. In dejstvo je, da si je seveda to interpelacijo še kako zaslužil, kajti mediji so polni takšnih in drugačnih objav izjav prav o tem, kako minister Boštjančič netransparentno, negospodarno deluje in celo tu krši zakonodajo. In torej Vlada je pa tista, ki bi torej morala zakonodajo in transparentnost upoštevati in biti zgled državljanom in državljankam, vendar v tem primeru temu ni tako. Hvala.

To je prva stvar. Druga stvar, vi ste rekel, da plačna reforma ni dobra, ker bo povišala cene vrtcev. Spoštovani, cene vrtcev določa občina, ker je ustanoviteljica vrtcev, to je ena stvar, in ni kriv minister zaradi tega. Plačna reforma je pa izredno pomembna zadeva za vse te družine, za vse te družine, ki bodo imele večje plače oziroma večji dohodek v svoji družini. Hvala lepa.

minister za višje davke, odzvanja med ljudmi na podeželju. In zakaj? Zato, ker jim vsak mesec vedno manj ostane v denarnici. Zakaj jim vedno manj ostane, če pa opravijo enako količino dela? Zato, ker imamo višje davke. Vlada je do letošnjega leta seveda določila višje davke oziroma javne dajatve. Prva, ko ti je najbolj odmevala, seveda, je bila razveljavitev Zakona o dohodnini prejšnje vlade za 420 milijonov evrov. In seveda, povprečna plača bi bila v letu 2024 oziroma bo v letu 2024 nižja za 650 evrov, dvakratna povprečna plača pa za tisoč evrov. A veste kaj to pomeni eni družini? To pomeni to, da ker so letos pred poletnimi počitnicami veliko se obračali tudi v poslansko skupino oziroma tudi v poslanske pisarne, da so ljudje imeli pred poletjem navadno privarčevanih tisoč evrov za dopust, letos pa tega denarja niso imeli in ni čudno, da tudi za božične praznike seveda sedaj določene banke oglašujejo, da dajejo kredite. Skratka, ljudje so v težavah, če želijo ohranjati nek način življenja, ki so ga poznali poznali praktično pred ministrovanjem gospoda Boštjančiča. Prispevek za dolgotrajno oskrbo 1 odstotek za delavce, 1 odstotek za delodajalce, 1 odstotek za upokojence, za espe in kmete pa celo 2 odstotka. Ponovno udari po espejih, po kmetih, kar je znano že iz prejšnjega sistema. Koliko naj bi Vlada od 1. 7. 2025 s tem nabrala? 620 milijonov. Obvezni zdravstveni prispevek namesto prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, 35 evrov na osebo, seveda se je skupaj ljudem pobralo za 680 milijonov evrov letno od vključno 2024 naprej. Neusklajevanje dohodnine, v letu 2024 125 milijonov evrov več pobranega denarja iz žepov ljudi. Davek na bilančno vsoto bank 0,2 odstotka od bilančne vsote, to je 400 milijonov evrov pobranega davka v naslednjih petih letih. Kdo to plača? Boste rekli, banke. Ja, posledično pa kdo? Komitenti. Povišanje davka od dohodka pravnih oseb v naslednjih petih letih z 19 na 22 odstotkov. Se pravi do 200 milijonov evrov dodatne davčne obremenitve podjetij letno, mogoče bi to se lahko namenilo komu drugemu, seveda zaposlenim. Uvedba minimalnega davka, 27 milijonov evrov na leto. Povišanje RTV prispevka, 2,7 milijona evrov letno. Tudi zaradi tega ostaja ljudem manj denarja v denarnici ob koncu meseca, ko vse poplačajo. Skupaj bo, se pravi, med letom 2023 do 2028 znašalo približno 7,5 milijard evrov novih dajatev. To znaša 3 tisoč 750 evrov novih javnih dajatev na vsakega državljana v tem obdobju. Upravičeno ljudje rečejo, da ste minister za višje davke, ker enostavno ponavljam, ljudem konec meseca ostane manj v denarnici. Pričakovali bi seveda, da boste ob 30 odstotni rasti hrane, ki je bila danes že omenjena, vsaj znižali višino davka DDV,

Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani minister, ostali predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! ko se išče človeka, ki naj bi vodil določeno ministrstvo, jaz verjamem, mogoče sem naiven, ampak se gleda na neke tako strokovne kot osebnostne kvalitete človeka, osebe, ki je potencialni kandidat, kot so seveda strokovnost, je to prav zagotovo glede na specializacijo posameznega resorja, odgovornost, skrbnost,

je začel v podjetju Kline in Kline leta 1994, potem je šel 1996. v Petrol, kjer je ostal do leta 2006. Takrat, kot je že sam prej povedal, je kupil podjetje v stečaju Brio svetovalni center, ki ga je imel v lastništvu do leta 2022.

Od leta 2014 do 2022, ko je bil, hkrati lastnik podjetja Brio, je bil pa tudi samostojni podjetnik. Jaz sem v svojih razpravah bil večkrat kritičen oziroma se nisem strinjal s politiko ministra, kar se tiče novih davčnih obremenitev, posebej kar se tiče normirancev. Zdaj vidim, od kje vam take izkušnje? Kaj pomeni biti normiranec pa hkrati še lastnik podjetja? To pa je resnično problematično. In če kaj, je to zloraba sistema normiranca. Zdaj pa, da se vrnem no, ne bi kasneje govoril o Savi in danes ministrskem mestu. Minister je odšel iz dvorane. Jaz sem mislil, da ga bom spodbudil, da bova imela kakšno interakcijo po tej moji razpravi, ampak očitno ne bova. Ampak bom pa vseeno povedal, kar sem imel namen povedati. Se pravi, leta 2011 pride v Adrio Airways. Mnogokrat slišimo tukaj, kakšna škoda, da je Adria Airways propadla, zaprlo se nam je okno v svet, zmanjšale povezave in tako naprej. današnji minister Boštjančič je igral zelo veliko vlogo pri potopu Adrie. Ko je on prišel v Adrio, je imela Adria izgube, mislim, da preko 50 milijonov. Ampak Vlada gospoda Pahorja jo je leta 2011, se pravi takrat, ko je bil generalni direktor minister Boštjančič, dokapitalizirala za 50 milijonov evrov. Ko je po dveh letih direktorovanja oziroma vodenja Adrie minister Boštjančič zapustil Adrio, je bila njena izguba, se pravi, prej smo jo dokapitalizirali in spravili, bom rekel, izgubo skoraj na nulo, ampak ko je gospod Boštjančič odšel iz Adrie, je bila izguba 15,3 milijone evrov. tukaj se pa začne ena zanimiva zgodba, kar se tiče delovanja njegovega podjetja Brio. Njegovo podjetje Brio se je leta 2013, se pravi slabe pol leta oziroma pol leta po odhodu iz Adrie, prijavilo, se pravi podjetje Brio z nič oziroma enim zaposlenim se prijavi na razpis Ministrstva za obrambo za šolanje pilotov za letalo Falcon. In med različnimi podjetji se prijavita tudi Adria Airways, se pravi, bivše podjetje ministra, kjer je minister Boštjančič bil generalni direktor in njegovo podjetje Brio z enim zaposlenim. Se pravi podjetje ministra Boštjančiča je kar naenkrat postalo velik strokovnjak za šolanje pilotov. Očitno je pridobil določene informacije v bivšem podjetju in se prijavil na ta razpis Ministrstva za obrambo, bil izbran v določenem delu, ker mislim, da sta bila dva ali tri sklope, ampak bil je izbran v delu, katerega vrednost je bila preko 300 tisoč evrov. Adria Airways se je pritožila na odločitev naročnika, se pravi Ministrstva za obrambo. Ampak revizijska komisija je odločila oziroma gospod Boštjančič je z enim zaposlenim, dokazal, da je on v stanju, takoj začeti s šolanjem pilotov. Adria Airways v tistem trenutku z več sto zaposlenimi, je pa odkrito priznala, da rabi dva, tri mesece, da, bom rekel, zadevo začne izvajati. Ampak je bil razpis tako napisan, da je bil to pogoj, da ti moraš začeti takoj, minister Boštjančič je ta pogoj izpolnjeval, kako, ne vem, glede na to, da ni imel nobenih izkušenj oziroma njegovo podjetje z enim zaposlenim ni imel nobenih inštruktorjev letenja in ne vem česa zaposlenih, ampak on je dobil ta posel. V dveh letih mu je Ministrstvo za obrambo nakazalo predvidevam iz naslova tega posla mislim da okrog 380 tisoč evrov. eno podjetje eden zaposlen 380 tisoč evrov za storitve oziroma za posel, pri katerem ni imel po mojem mnenju minister Boštjančič nobenih izkušenj. ko malo gledaš te bilance, prej sem rekel, bil je, bil je pogoj, da takoj začneš s šolanjem pilotov, ampak zanimivo v letu, mislim, da je bilo sredi leta, mislim, da je bil julij mesec, ko je bil ta izvajalec izbran se posel podjetja Brioni ni kaj bistveno povečal. Imel je 19 tisoč evrov prometa. Naslednje leto, ko pa je očitno tudi on bil sposoben sestaviti zgodbo in upam, da dejansko tudi izvedel, so se pa te številke povečale in kot rečeno, MORS mu je v, mislim v 2 letih, nakazal 380 tisoč evrov oziroma v naslednjem letu je imelo to podjetje Brio skoraj 420 tisoč evrov prometa, z enim zaposlenim,

Adria Airways, katero so vsi takrat reševali vključno v nekem delu z ministrom, pa ni bila sposobna oziroma ni imela možnosti, da bi pridobila ta posel z več sto ljudmi, z usposobljenim kadrom, s piloti, ki so leteli na bistveno večjih letalih, kot je ta naš Falcon. Tako da, tukaj se meni porajajo neki dvomi, kako je do tega posla pravzaprav prišlo in kako je mogoče, da pri skrbi za državno podjetje daš prednost podjetju z enim zaposlenim, katerega lastnik je bivši direktor Adrie No in potem leta 2015 to podjetje nakaže, po prejšnjih izjavah ministra, nakaže 30 tisoč evrov v davčno oazo z obrazložitvijo, da je podjetje Ibis Global s sedežem v Washingtonu izvajalo storitve, se pravi govorili smo o poslu 380 tisoč evrov, a ne, ampak neki IBIS Global »kaselc« podjetje je pa del posla odigralo in za to dobilo 31 tisoč evrov v davčno oazo. Minister je sicer prej zagotavljal, da Belize v tistem trenutku ni bil na seznamu davčnih držav,

štiri od šestih, imate jasno napisano, da je leta 2015 bil Belize davčna oaza. Zdaj ja, jaz verjamem, da neke kontrole se izvajajo, tudi sam sem kot podjetnik nisem nikoli nakazoval davčno oazo, rekel, razne oddaljene države, pa so me po navadi vedno, potem iz banke klicali, če pa ne zaradi sumljivosti, ampak ker je šlo za večji znesek, ali ti res to nakazuješ s stališča varnosti? Tako da zanimivo, da je ta stvar šla skozi in da se to nobena inštitucija ob to ni obregnila. na naslovu tega poštnega predala v Belizeju se najde kar nekaj zanimivih, ima podjetje kar nekaj zanimivih oseb, očitno kar zanimiva združba se našla na tem istem naslovu v povezavah z, ne vem, ljubljanskim županom in raznimi podjetniki, takimi in drugačnimi, Tako, da tukaj prav zagotovo ni šlo za neko, po moje, čisto zgodbo. Zdaj, kaj davčni strokovnjak opozarja v takih primerih, Da gre v tovrstnih primerih za klasičen mehanizem suma fiktivnih poslov, izogibanja plačila davkov in tudi pranja denarja, saj se s takšnimi manevri enostavno zakrivajo denarni tokovi in se le stežka, če sploh, odkrije pravi namen nakazil in predvsem kdo in zakaj je prejemnik tega denarja. V sodni praksi in davčnih inšpekcijah, inšpekcijskih nadzorih se največ vprašanj nanaša prav na to ali je bila dobava blaga oziroma storitev sploh opravljena. Tako, da jaz bi tukaj mogoče ministra pozval, da ne samo z besedami ampak tudi malo bolj konkretno dokaže, kaj se je dejansko dogajalo oziroma mogoče, bom kar direktno povedal, naj pokaže račune,

imenovanje nove ministrice za digitalno, za digitalno prihodnost oziroma preobrazbo ali kako se že reče in včeraj je bilo ogromno govora, ker smo problematizirali, da je bila, da je bila ministrica del ekipe, prejšnje ministrice kot generalna sekretarka. In včeraj je bilo slišati, da pač generalna sekretarka z nakupom računalnikov z vsemi temi stvarmi ni imela popolnoma nič, čeprav je bila generalna sekretarka ministrstva, tako da tukaj me tudi težko prepričate, da človek, ki je generalni sekretar ministrstva, ne ve, ne ve, kaj se dogaja na ministrstvu in če ne drugega, ta spremlja ta zakonodajni del in pri teh računalnikih je bilo evidentno, da so se kršili zakoni in zato je tudi ministrica morala oditi. Danes pa poslušamo pri interpelaciji ministra Boštjančiča, da so pa krivi vsi drugi, uradniki od varnostnika naprej, samo minister ni pa popolnoma nič odgovoren za to. Minister, ki je zadnji, ki podpiše, ki odgovarja za prerazporeditev finančnih sredstev iz rezerve na nek drug konto, on ni popolnoma nič odgovoren, Je pa sam izjavil, tako kot sem prej v stališču rekel, da na Odboru za finance, da to ni mogel narediti en sam, sam človek ampak kriminalna združba. In Socialni demokrati so, so se posuli s pepelom, priznali oziroma saj niso krivi poslanci ampak pač ministrica, so pravilno odreagirali, danes pa tukaj branimo ministra, ki je popolnoma enako odgovoren kot ministrica, ker je on tisti s tisto zadnjo kljukico ali pa, če hočete, podpis dal, da se je to zgodilo. In napoved oziroma ko je to prišlo v javnost, ga ne ustavi, on gre še naprej, celo prevzame, če je bil takrat samo nek del zgodbe, zdaj pri zadnjem nakupu vse prevzame v svoje roke. Vse prevzame v svoje roke, Parmova je pod njegovo juridistikcijo. ne vem, neveljavna, neveljavna energetska izkaznica, ko prodajalec reče, da ne bo čakal, ne vem, en teden ali en mesec v naslednjem dnevu, Se pravi, prejšnji dan rabite še čas, potem v naslednjem dnevu se odločijo, ne bomo kar takoj kupili. In zdaj tukaj poslušam od kolegov, kako je minister fantastičen, kako je strokoven, kako je zaupanja vreden, čista petka. Že zgodovina njegova je vprašljiva. Vse kar sem navedel so javno dostopni podatki, se pravi, ko so, ko ste iskali ministra so vsi ti podatki, to ni nič novega, to so stare stvari, so ti podatki bili dostopni, in vi ste ga imenovali za ministra za finance, za najbolj, eno izmed najbolj pomembnih funkcij v državi, skrbnika javnih financ. In danes se čudimo, glede na zgodovino, da se dogajajo take stvari. Tako da, jaz ne bom več nadaljeval, ker mislim, da so tudi kolegi že dovolj povedali. Lahko samo še pozovem, saj vem, da bo težko ampak lahko samo pozovem pač kolege iz koalicije, da še enkrat razmislijo ali je, bi rekel, tak človek oziroma taka oseba dejansko, še nadaljuje, da še nadaljuje funkcijo ministra. Pa mislim, da bi tudi glede na povedano, kakšni organi tudi zadevo mogoče malo bolj podrobneje pogledali, če že ni zastarala, ne vem koliko časa, časa rabi, mislim koliko časa je potrebno, da se zadeva zastara, ampak dejansko so se tukaj dogajale neke nepravilnosti, na koncu imamo pa takega človeka za ministra. Hvala. Hvala lepa. Naslednji govorec je kolega Tina Novak in za njim dobi besedo kolegica Tereza Novak. Izvolite. **TINE NOVAK (PS Svoboda):** Predsednica, hvala za besedo. Lep pozdrav kolegom in predstavnikom ministrstev! Pa če pristopimo k tej razpravi o interpelaciji z vso resnostjo, ki jo terja oziroma zahteva in predvsem zaradi odgovornosti do državljanov, da dobijo jasno sliko o tem, kaj se dogaja v parlamentu med procesiranjem te interpelacije. Ta seja je namreč pomembna z več vidikov. Ne gre samo za obrambo ministra za finance, temveč za obrambo zdravega razuma, državotvornosti in politične zrelosti. Nočemo namreč, da je to le politični teater, ampak želimo, da je trenutek, ko moramo pokazati, da znamo razločiti med resnimi političnimi vprašanji in umetno ustvarjeni aferami. Na mizi imamo torej interpelacijo, ki nič drugega kot poskus ustvarjanja afere iz proceduralnih razlik in tehničnih napak brez realne podlage. Namesto da bi se osredotočili na dolgoročno vizijo, strategijo razvoja Slovenije. To se mi zdi neodgovorno, ampak temveč tudi škodljivo za našo državo. Želim si, da Slovenija dobi odgovorno politiko, ne pa nepotrebnih dram, ki kratijo čas in energijo, ki bi jo morali vložiti v reševanje realnih izzivov. Pa če se sprehodimo malo skozi očitke interpelacije in razjasnimo razna dejstva. Začnimo z Litijsko 51. Torej, ali lahko trdimo, da je minister za finance tisti, ki mora preverjati vsak projekt, vsako transakcijo, vsak vijak mehanizmov vladne uprave? Če bi bilo to res, bi lahko razpustili vsa ministrstva in odgovornost prenesli na eno samo osebo, vendar tak sistem ne bi bil demokratičen niti zakonit in še najmanj operativen. Odgovornost namreč ni skoncentrirana v eni točki, temveč je razporejena po celotni strukturi državne uprave, saj le tako zagotavljamo transparentnost in učinkovitost. Ministrstvo za pravosodje je torej vodilo postopek nakupa stavbe. To ministrstvo je pripravilo vse potrebno gradivo, ocenilo smiselnost nakupa in določilo pogoje. Ministrstvo za finance je zgolj prerazporedilo sredstva, skladno z zakonodajo. Zahteva, da bi pa moral minister za finance pregledati vsak posamezen posel drugega ministrstva, je absurden predlog, ki ne le krši načela delitve odgovornosti, ampak ogroža samo delovanje javne uprave. Očitek o tehnični napaki pri evidentiranju vračila kapitala pri milijardah evrov, ki se letno pretakajo skozi sisteme javnih financ, se je zgodila tehnična napaka, ki je bila takoj odpravljena in ni imela sistemskih posledic. Je torej res dovolj tehten razlog za interpelacijo? Če bi vsako tehnično napako obravnavali kot grožnjo stabilnosti vlade, bi Slovenija neprestano capljala na mestu. Vsaka organizacija, tudi najbolj učinkovita, se lahko sreča z občasno tehnično napako. Ključno je, kako hitro in učinkovito jo odpravimo ter ali se iz nje naučimo. Pomislimo, v 50 tisoč transakcijah letno se zgodi ena napaka, ki je nemudoma odpravljena. Ali imamo razlog za politični kaos? Ne. Stabilnost in razsodnost zahteva, da ločimo pomembnega tehnične pomanjkljivosti od sistemskih težav in v tem primeru ni bilo sistemske težave. Minister je prav tako jasno in argumentirano dokazal, da njegovo podjetje nikoli ni poslovalo z davčnimi oazami. Na očitke je odgovoril z dokumentacijo, ki dokazuje, da gre za napačno interpretacijo desetletja starih dogodkov. Toda kaj nam pove dejstvo, da so ti očitki sploh postali del interpelacije? Pove nam, da gre za politični manever, za poskus osebne diskreditacije. Torej, namesto da bi se ukvarjali z dejanskimi izzivi, ustvarjamo dimne zavese, ki motijo jasen pogled na realne probleme družbe in gospodarstva. Slovenska družba potrebuje odločitve, ki so premišljene, vizionarske in usmerjene v prihodnost, ne pa odločitve, ki so motivirane s strankarskimi interesi. Zaradi tega moramo biti odgovorni do prihodnjih generacij, ki bodo živele s posledicami naših odločitev danes. Dosedajšnjo vlogo ministra za finance torej ne dojemam kot del problema, temveč kot del rešitve. V najtežjih trenutkih, ko je energetska kriza, inflacija in posledice naravnih nesreč ogrozila stabilnost naše države, je poskrbel za ohranitev ravnotežja, stabilnost javnih financ, visoke bonitetne ocene in strateško upravljanje, je vodil na način, da so temeljile in Sloveniji zagotavljale varnost in prihodnost. To je še zlasti pomembno v času, ko svet pretresajo negotovost in si ne moremo privoščiti, da bi se izčrpavali v notranjih političnih bojih, temveč moramo združevati moči za krepitev našega gospodarstva, in sicer socialne varnosti. Minister ni zgolj obdržal v vseh teh turbulentnih časih statusa quo, dosegel je več. Sprejet je bil prvi strateški načrt razvoja kapitalskega trga, ki bo slovenskemu gospodarstvu omogočila večjo odpornost in rast. Uspešno je koordiniral črpanje evropskih sredstev, s katerim je Slovenija pridobila več kot milijardo evrov. To so rezultati, ki govorijo sami zase. Ko pogledam na te dosežke, moram razumeti, da so to posledica premišljenega, odgovornega in timskega dela, ki so akumulirale tudi nekatere dosežke, ki jih ne morem prezreti, predvsem stabilnost javnih financ. Slovenija je ohranila visoke bonitetne ocene, ki omogočajo cenejše zadolževanje in večje mednarodno zaupanje. Ta stabilnost ni samoumevna, temveč rezultat premišljenih finančnih politik, ki krepijo ugled Slovenije v svetu. Razvoj kapitalskega trga. Pripravljena je bila prva strategija razvoja do leta 2030, ki naslavlja trajnostno rast, zeleni prehod in digitalizacijo. To ni le zgolj strateški dokument, temveč vodilo za prihodnje generacije podjetnikov, inovatorjev in vlagateljev, ki bodo pomagali ustvarjati nova delovna mesta. Zabeležili smo tudi makroekonomske uspehe. Slovenija ima tako eno najnižjih stopenj brezposelnosti v Evropski uniji njen dolg kot odstotek BDP je med najnižjimi, gospodarska rast pa presega povprečje EU. Torej v času, ko se številne države ubadajo z dolgovi, nestabilnostjo in negotovostjo, Slovenija ostaja svetla točka na evropskem zemljevidu. Prezrli nismo niti socialnega področja. Vpeljani so bili namreč ukrepi, kot je olajšava za mlade pri dohodnini, ti spodbujajo vključevanje v delovno okolje in privabljanje mladih v Sloveniji. Ti ukrepi niso le številke na papirju, ampak tudi investicije oziroma naložba v prihodnost. Danes torej ne odločamo le o prihodnosti tega ministra, temveč tudi o prihodnosti naše politike. Ali bomo dovolili, da se politični spektakli postanejo norma, ali pa bomo delovali odgovorno in premišljeno? Naj bo ta interpelacija prelomnica, ki nas spomni kaj zares šteje, ne brezplodne obtožbe, temveč kakovostno delo in zanesljivo vodstvo. Želel bi še poudariti, da so časi, v katerih živimo, res zahtevni. Spopadamo se že s prej omenjenimi krizami, zato moramo stopiti skupaj, da bomo prebrodili vse te izzive. Odločamo se torej modro in ne zamenjujmo stabilnosti in odgovornosti za preračunljivo politikantstvo. S spremembo fokusa torej od nepomembnih proceduralnih podrobnosti k dejanskim izzivom, lahko pokažemo, da smo sposobni odgovorne politike. Samo tako lahko ohranimo zaupanje naših državljank in državljanov ter mednarodno zaupanje, ki ga je Slovenija v zadnjih letih uspešno krepila. Hvala. Hvala lepa. Predlagatelj imate besedo, izvolite. **ZVONKO ČERNAČ (PS SDS):** Ja, poslanec Tine Novak iz Gibanja Svoboda pravi, da se lahko administrativna napaka pri knjižbi, pri 142 milijonov zgodi. Seveda se lahko zgodi in tega tudi ne očitamo. povedal, da tega ne očitamo ministru, očitamu pa mu nekaj drugega. Pravi, da, Tine Novak pravi: minister za finance ne more preverjati vsakega projekta, vsake transakcije in je naredil sam zgolj prerazporeditev na predlog Ministrstva za pravosodje. Ne, to pa ne drži. Saj ne gre za to, da bi moral preveriti. Minister za finance je tisti, ki je šest milijonov in pol, predlagal prerazporeditev šest milijonov in pol v nasprotju z 42. členom Zakona o javnih financah in to na projekt, ki ga v trenutku prerazporeditve 22. 12. lani sploh ni bilo. Potem je pa dal soglasje k odprtju projekta čez šest dni, 28. 12., več kot dva meseca po tistem, ko bi tako soglasje lahko dal, ker mu je pravilnik veleval, da je tako soglasje mogoče dati samo do 17. 10. Glede te davčne oaze in teh nakazil je že kolega, po moje, zelo natančno pojasnil za kaj tukaj gre, vendar minister, žal, ne izkoristi možnosti, da bi na to odgovoril. Ker je rekel, da če bi bilo kaj narobe s tem nakazilom v davčno oazo, bi že banka to ustavila. Ali res? Dve milijardi pranja denarja v / nerazumljivo/ pa ni banka ustavila. Na račun Miki miška(?) in podobno je bilo nakazano, pa nobena banka tega ni ustavila. Ne 30 tisoč evrov, dve milijardi evrov ni ustavila. Zdaj, tudi ne drži, da je minister uspešno koordiniral in pridobil milijardo evrov sredstev. Minister ni nič pridobil. Sredstva tako za kohezijo, kot za Načrt za okrevanje so bila izpogajana med 17. in 21. julijem 2020, ima pa zdaj velike težave, zaradi tega, ker seveda niste izpeljali ustreznih reform, ki so mejnik za to, da lahko dostopate do teh sredstev. In ob tem je zadnjič potarnal, mislim da nekje v Bruslju, ki so mu povedali, da če ne bo teh reform, eno ste zamrznili za več kot leto dni, to je dolgotrajna oskrba, drugo mencate po predalih, pokojninska in dokler tega ne boste izpolnili, seveda dodatnega črpanja ne bo. Je pa njegov kolega minister, za to sicer minister Boštjančič ni odgovoren, pa zelo slab na tem področju. Od izpogajanih preko tri milijarde kohezijskih sredstev iz ovojnice 2021-2027, je do zdaj uspel nekje okrog enega procenta nekaj čez 30 milijonov. Slovenija je na zadnjem mestu po absorpciji kohezije, ampak to ne bremeni ministra za Boštjančiča, tako da vašo vlado, pa ker ste govorili o Vladi. In ne danes, ne bomo odločali, spoštovani kolega Tine Novak, o prihodnosti naše politike! Danes bomo odločali o tem. Ali bomo pokrili nezakonita ravnanja ministra Boštjančiča ali ne - o tem bomo odločali. V Slovenski demokratski stranki in Novi Sloveniji tega ne bomo pokrili. Kot slišimo iz vaših govoric, pa bo Tine Novak in vsi ostali to raboto, to nezakonito prerazporejanje, ki je omogočila to raboto pokril. Naslednja razpravljavka je kolegica Tereza Novak in za njo razpravlja kolega Bojan Čebela. Izvolite. **TEREZA V Sloveniji imamo eno najnižjih stopenj brezposelnosti v Evropski uniji. Rekordna zaposlenost je, kar je za ljudi izjemno dobro. Inflacija je pod povprečjem EU, čeprav jo tudi mi vsi občutimo - eni žal bolj kot drugi -, ampak smer je prava. Gospodarska rast je nadpovprečjem, napovedi so in za leto 2025 in za leto 2026 zelo dobre, kar je dobro za ljudi in za Slovenijo. Gospodinjstva in gospodarstvo so praktično nezadolženi, seveda ne vsi enako, ampak v povprečju kar je zelo dobro za Slovenijo. Bančne vloge posameznikov in podjetij so rekordno visoke, Kar je dobro za vse tiste, ki jih imajo malo, manj za tiste, ki jih nimajo, ampak v povprečju smo zelo dobri. Vedno več sredstev imamo vzajemnih skladih, kar je dobro za ljudi. Na pobudo ministra Boštjančiča razvijamo tudi kapitalski trg, kar je v resnici tudi dobro za ljudi in za zaupanje v slovensko gospodarstvo. Mislim, da je to prava smer. Povečujejo se investicije v raziskave in v razvoj, kar je izjemno dobro za ljudi, za gospodarstvo in za našo prihodnost. Investicije v cestno in železniško infrastrukturo so rekordne. Marsikdaj se jezimo nad tem, ker čakamo v kakšni koloni, ampak to je za ljudi v Sloveniji izjemno dobro za naprej, za našo prihodnost. Tako da tudi, če čakamo kdaj v vrsti, se je treba spomniti, da je to treba enkrat narediti in ker se je do zdaj prepočasi, se zdaj dela hitreje, izjemno dobro za nas in za našo prihodnost. Končno, končno, čeprav mladi vas že leta opozarjajo na to, da nimajo kje živeti, je minister s sodelavci zagotovil sredstva bistveno višja kot kadarkoli za najemniška stanovanja za mlade ljudi, kar je izjemno dobro za mlade ljudi in za prihodnost Slovenije. Za to, da bodo imeli mladi ljudje kje organizirati svoje življenje in si ustvariti družino. Sprejemamo ukrepe, različne, da Slovenci ne občutimo težav z električno energijo, ki jo imamo povsod po Evropi na tako hud način, kot kje drugje, kar je za ljudi dobro. Kvaliteta življenja v Sloveniji je visoka in to tudi ankete, mednarodne ankete kažejo. Jaz sem predolgo delala v humanitarni organizaciji, da ne bi vedela, da nikoli niso za vse enako dobre, v povprečju so dobre. In če bomo nadaljevali na ta način, se bodo izboljševale tudi za tiste, ki niso, ki trenutno tega ne čutijo tako. Imamo zelo razvito gospodarstvo in v to vlagamo dodatna sredstva in po 15 letih, ko ni nikomur uspelo, je Vlada z glavnim pogajalcem, ministrom za finance uspela s plačno reformo, za katero danes poslušamo veliko o tem, da ni pomembna, pa je izjemno pomembna. Mislim, da ni odveč, tudi če bom se tudi jaz že, ne vem, petič ponovila, da je za našo perspektivo v prihodnje, za ljudi v Sloveniji v prihodnje izjemno pomembno, da smo se dogovorili, da država ne bo nikogar plačala manj kot minimalno plačo. To niti slučajno ni zanemarljiv podatek in vsaj kolegi iz SDS, kar naprej govorijo, ja, saj so tudi prej dobili dodatek, pa je bilo to minimalno, ampak v resnici ni tako. Mogoče je na računu ali pa izplačana bila minimalna plača, ampak plača je bila nižja. Vsi dodatki so se doplačevali od nižje plače. Manj denarja je šlo za pokojninsko osnovo za te ljudi. In to so zdaj tudi ljudje, o katerih se dostikrat pogovarjamo v parlamentu, namreč starejši upokojenci z minimalnimi pokojninami, s katerimi ne morejo živeti zaradi tega, ker je nekaterim, na primer poslancem SDS čisto popolnoma v redu, če imajo ljudje nižjo plačo kot minimalno in se jim pač doplačuje, da so tiho ali kaj, ne vem. Mislim, do skrajnosti nespoštljivo do vseh ljudi, ki so imeli in še imajo minimalno oziroma nižjo plačo. Na srečo od 1. 1. 2025 temu več ne bo tako, kar je izjemen uspeh in ga je treba pripisati celi Vladi in še posebej ministru za finance. Poslušamo o tem, kaj je delal, pa kaj ni delal, pa ali je bil uspešen ali ne uspešen. Upam, da vsi, ki danes poslušajo to in res tudi ljudje, ki nas spremljajo poslušajo z z odprtimi ušesi, ker namreč je verjetno že vsakemu jasno, da ne glede na to kaj je minister za finance delal in kako je bil uspešen, vse je problem. Zato, ker je treba prikazati, da imamo v Sloveniji same probleme, da nič ne deluje, da vlada ne dela, da je treba ljudi vznemiriti do skrajnosti. Ker namreč zakaj? Zato, ker so zadovoljni ljudje se jih ne da manipulirati kar tako. In vi rabite, kolegi iz SDS, vi rabite ljudi, ki vam bodo verjeli tem vašim manipulacijam, mislim, marsikaj ke iz trte zvito, ampak to ponavljate v nedogled in potem ja kaj, nekateri vam nasedajo. Do skrajnosti neodgovorno, do skrajnosti neodgovorno. In vlečete, ne vem, podatke od ne vem kdaj. Mislim, hvala bogu, da imamo ministra za finance, ki je že kaj naredil v življenju. Hvala bogu, da pozna kako izgleda v gospodarstvu. pa kako izgleda biti samostojen podjetnik, pa za kaj pravzaprav gre. Mislim, saj vidimo, med vami jih je nekaj, ki niso še nikoli v življenju drugega počeli, kot bili tukaj. Kaj tukaj. Kaj gledamo? Verbalno smetenje v glavnem, grozno. Kar se davkov tiče, imamo, mislim, da so vsa gospodinjstva, ki so naročena na časopis, dobila tole tole zelo nazorno in zelo dobro pokazano, zakaj v Sloveniji plačujemo davke. In jaz mislim, če to in predlagam, da ljudje to preberejo,

in če ni to dobro za ljudi, potem res ne vem, kaj je dobro. In minister za finance, ki je del tega

Zakaj? Ja, zato, ker ne smejo biti ljudje v Sloveniji zadovoljni. Bog ne daj, ne. Bog ne daj. Pa so lahko. Vsi skupaj smo lahko zato, ker tudi mi podpiramo ministra za finance, in ne glede na to kar je treba priznati kolegom iz SDS, da se boste pretegnili od tega, da bi, da bi dopovedali ljudem, da gre jim je res slabo, boste, saj bomo poslušali še 3 ure, vse je grozno. Ni, in marsikdo to tudi ve, tako da mogoče bi lahko malo se zamislili nad tem kar počnete, ker če vam kaj ni mar, vam ni mar kako ljudje živijo v Sloveniji, nam pa je in zato bomo tudi podprli ministra, vsekakor ne interpelacije. Hvala. Hvala lepa. Replika, kolega Kosi. Izvolite. **ANDREJ KOSI (PS SDS):** Ja, hvala za besedo. Zdaj smo videli, kako mi zavajamo in govorimo, kako nam res slabše, Pa poglejmo malo današnje novice. Torej, tudi Banka Slovenije znatno poslabša napoved gospodarske rasti za letos in drugo leto, torej da gre na boljše. Potem tiste ljudi, ki so bili zaposleni v podjetju SI, Unior, Male, Boksmart, Gorenje in tako dalje, vprašajte kako nam gre dobro, ker so ostali očitno

Predlagatelj, izvolite, imate besedo. **ZVONKO ČERNAČ (PS SDS):** Ja, poslanka Tereza Novak iz Svobode pravi, vam ni mar nam, torej poslankam in poslancem Slovenske demokratske stranke, kako ljudje živijo, nam, torej njim pa je. A res, vam je mar, nam pa ni. Najprej je to ena zelo groba žalitev. Na drugi strani pa z empiričnim delovanjem v zadnjih dveh letih in pol ste dokazali kako vam je mar za ljudi, nazadnje ste dokazali s tem, ko upokojencem niste dali niste dali božičnice, dokazali ste s tem, ko jim niste dali božičnice, ki smo jo želeli sistemsko uvesti pred slabega pol leta in ste ta zakon zavrnili, ker smo predlagali, da se enkrat je potrebno te zadeve, da in smo predlagali 50 odstotkov letnega dodatka oziroma več, če ekonomske razmere to dopuščajo. To ste zavrnili. Dvignili ste davke. Če ne bi bilo v Slovenski demokratski stranki, mar za ljudi ne bi z izdatno finančno pomočjo v času covid krize pomagala ljudem, tako da so se v tistem obdobju prihranki ljudi celo povečali. Predvsem pa je gospodarstvo zelo hitro živelo po covid krizi in zaradi tega smo mi imeli takrat 10,3 odstotno gospodarsko rast in smo bili prvi v Evropi in drugi v svetovnem merilu po tej rasti. Če ne bi bilo nam mar za ljudi, ne bi bilo davčne reforme, ki ste jo, ki so jo vaši tovariši zavirali na vse kriplje, tudi s tem zlorabo postopka za posvetovalni referendum s strani Levice, spomladi 2022, ki ste jo vi potem odpravili. Tereza Novak, ostanite v dvorani, da boste do konca slišala. Ne želite slišati tisto, kar so gola dejstva, resnica boli, resnica boli. Ta davčna reforma je pomenila kaj? Preko dviga splošne olajšave bi ljudem ostala ena plača v žepu več in ne bi povečevali balona javnofinančnega, kar ste storili vi s to zadnjo tako imenovano reformo. In še nekaj je pomenila, zvišali ste davek na oddajo stanovanj v najem iz 15, 25 odstotkov, s tisto spremembo. Zaradi tega so se najemnine v zadnjih dveh letih podvojile, podvojile so se, zaradi tega. Mladi vse težje pridejo do primernih stanovanj in vse težje plačujejo najemnine za ta stanovanja. Uvedli ste davek za dolgotrajno oskrbo, povišali ste RTV prispevek in tako naprej, skratka, ni da ni. Prej vam je kolega iz Poslanske skupine Nove Slovenije povedal koliko pomenijo te dodatne obremenitve. V dveh letih in pol preko 7 milijard evrov, preko 3 tisoč na posameznika v tej državi. 3 tisoč evrov. Tako da, ne, pravi Tereza Novak, ker vam je mar za ljudi, ne, boste glasovali proti temu, da se ministra razreši. In s tem boste glasovali, da se uzakoni to nezakonito, netransparentno, negospodarno trošenje davkoplačevalskega denarja, ne za ljudi. Ne za ljudi, za take ali drugačne tajkune. To boste podprli in to podpirate v Gibanju Svoboda. Dobro. Kolega Bojan Čebela, izvolite, imate besedo in za njim kolega Andrej Hoivik. Izvolite. **BOJAN ČEBELA Skozi branje vloge za interpelacijo mi je najprej padlo v oko tole. Minister za finance trdite, da je prvi varuh javnih financ in njihov ključni skrbnik po resorjih. Kot predlagatelji se tega še kako dobro zavedate in temu ni tako. V našem pravnem redu za učinkovit nadzor in preglednost javnih financ skrbi dovolj pristojnih inštitucij, ki redno in po zakonu podajo svoja mnenja, zato je tole vaše poenostavljeno reduciranje in prelaganje vseh odgovornosti samo na ministra za finance popolnoma zgrešeno in strokovno neutemeljeno. Povsem razumljivo je, da opozicija vedno bere poročila pristojnih organov v smislu pretirane zaskrbljenosti in mnenja z zadržki spreminja de facto ugotovitve. Kadar pa ste vi na vladi pa ignorirate vsakršno mnenje, kaj šele priporočila pristojne stroke. Večina javnih finančnih kazalcev kaže več kot odličen odklon v želeno smer dela te Vlade. Zasluge za ta uspeh ima nedvomno odlično delo ministra za finance. Odličnost delovanja finančnega resorja se izkazuje v zmanjšanju dolga države. dolg, ki ga ni povzročila ta Vlada, se zmanjšuje. Zajezitev inflacije, v izvajanju učinkovitih socialnih politik s poudarkom na zdravstvu, krepitvi šolstva in znanosti kot tudi izjemni rasti bruto domačega proizvoda, vse to rezultira v znatnem porastu zanimanja tujih investitorjev, in to ob dejstvu, ki ga prav vlagatelji interpelacije večkrat izpostavljate, da je kapital plaha ptica. Ne morem ob koncu, da ne bi se odzval na manipuliranje z božičnico. Predsednik Vlade je že večkrat pojasnil, tudi jaz sam sem pojasnil to upokojencem, da je božičnica bila ukrep zaradi draginje za tiste najranljivejše, ki so v tistem času žal ravno na Božič prejeli to pomoč. In tako bo tudi v bodoče, če bo prišlo do krize. V razmerah, v kakršnih smo zdaj, nismo upravičeni za tako ravnanje. Na koncu, takega ministra bi si želela vsaka vlada, zato vašega predloga za njegovo interpelacijo ne podpiram. Predlagatelj, izvolite, imate besedo. **ZVONKO ČERNAČ (PS SDS):** Ja, poslanec Bojan Čebela je govoril o tem, da imamo izjemno gospodarsko rast v tem obdobju. Ravno danes je bil objavljen nov podatek o tem, da ta izjemna gospodarska rast bo mogoče, če bo 1,4 odstotna, verjetno ne bo. 1,4 odstotna. Zadnje leto prejšnje vlade je bila pa 10,3 odstotna. To je ta izjemna gospodarska rast. S tem se res, glejte, ne bi hvalil. Glede teh netočnosti okrog božičnice je pa treba povedati, vi ste dali upokojencem božičnico eno leto nazaj, med 58 in 182 evri. Med 58 in 182 evri v obdobju, ko je šla hrana za 30 in več odstotkov gor. prejšnja vlada je ob deflaciji, ko so se cene zniževale ne povečevale, dala dodatke, trikrat v dveh letih v višini med 130 in 330 evrov. Torej v obdobju prejšnje vlade, v dveh letih, so upokojenci dobili med 390 in 990 evrov dodatka, ki ga lahko imenujemo tudi božičnica, čeprav ni bil izplačan vedno v tem obdobju okrog božiča. Tako da toliko glede tega, bo pa tudi Bojan Čebela eden izmed tistih poslancev, ki podpira netransparentno in negospodarno porabo davkoplačevalskega denarja, ki jo je omogočil minister za finance Klemen Boštjančič s protizakonito prerazporeditvijo šest in pol milijona evrov za nakup tega spomenika, ki že leto dni sameva in v njem nikoli ne bo tistega, za kar je bil kupljen, za kar je on seveda na podlagi odločitve, ki jo je sprejel, 22. 12. neposredno odgovoren.

tiste podrtije, kot jo vi imenujete. Ne, ne podpiram, pač pa podpiram epilog, ki bo po sodni poti nekako razjasnil te zadeve, ki jih vi tukaj z nekim populizmom in kazanjem fotografij, ki so čisto po naključju še črno bele, da imajo večji efekt.

Seveda podpirate, kajti Računsko sodišče, Bojan Čebela, je ugotovilo v revizijskem poročilu z dne 3. 9. letos, da je bila ta prerazporeditev, ki je ta nakup omogočila, v višini šest in pol milijona evrov, nezakonita, nezakonita. Brez te prerazporeditve tega nakupa ne bi bilo in v kolikor minister tega ne bi storil 22. 12., tudi ministrica za pravosodje ne bi odstopila mesec in pol kasneje, ker se ta nakup preprosto ne bi zgodil. Zaradi tega je on bolj odgovoren, kot je odgovorna odstopljena ministrica za pravosodje. Hvala lepa. Imate postopkovni predlog? Ja, zdaj boste replicirali še enkrat na njegovo izvajanje. Izvolite. Ja, repliciram na to ugotovitev gospoda Černača in to s tem, da pravzaprav minister za finance nima nič s tem. Se pravi, vse to, kar bremeni to dejanje oziroma ta posel, minister za finance nima nič s tem poslom. On je odobril sredstva, ki ga je potrebovalo pristojno ministrstvo.

da je bil kršen 42. člen Zakona o javnih financah, ki govori o prerazporeditvah sredstev splošne proračunske rezervacije oziroma zakaj je mogoče ta sredstva porabljati in ni jih mogoče porabiti za tak namen, za katerega je, jih je prerazporedil minister za finance, Klemen Boštjančič. Nadalje je bil kršen pravilnik o izvrševanju proračuna, kar je tudi ugotovilo Računsko sodišče, dajte si prosim prebrati v več členih, kjer je ugotovilo, da je bilo kršenih več določb tega pravilnika, ki govorijo o tem, da je mogoče tak projekt, kot je bil nakup stavbe na Litijski, v načrt razvojnih programov umestiti najkasneje do 17. oktobra tekočega leta, minister je pa podpisal soglasje na umestitev tega projekta 28. 12., dva meseca kasneje, pred, šest dni pred tem pa je podpisal odobritev prerazporeditve, nezakonite prerazporeditve, za projekt, ki ga sploh še ni bilo takrat odprtega.

Lep pozdrav, kolegi in kolegice, spoštovani minister, ki ga trenutno ni v dvorani! Zdaj, kolegica Gazinkovski je prej dejala, da je minister za finance gospod Klemen Boštjančič človek besede. Danes opažamo, da ni človek besede, ker na niti enega od očitkov se zdaj v razpravi, ko je kolega Černač že več kot 1 uro argumentiral tudi uvodno stališče, ni odzval, pa mu bom prepustil svoj čas in bo zdaj 1 minuto govoril, sicer posnetek iz 29. septembra 2024, mu bomo prisluhnili.

glavni razlog, da smo v Sloveniji dobili oziroma bomo dobili 50 milijonov iz Evrope za super računalnik. Mi bomo v naslednjem letu, ena največjih investicij je nov super računalnik v Mariboru v višini sto milijonov evrov, polovico bo prispevala vlada, polovico pa Bruselj, za to gre glavna zasluga ministrici Stojmenovi Duh. O tem pravzaprav skoraj ni bilo nobenih besed. Škoda, da ni tega pred odstopom povedala. Ja." Ja, tako, tukaj je gospa Tanja Gobec pravilno ugotovila, da škoda, da tega ni povedala, kajti na tem ni nič. Tukaj se je gospod podpredsednik Vlade potem vede ministra za digitalno preobrazbo preprosto debelo zlagal. Javno, v živo v oddaji Politično in celo Vlada je dokazala njegovo laž, kajti jaz sem 7. oktobra 2024, to je bilo na dan, ko je predsednik vlade doktor Robert Golob predlagal podpredsednika Vlade, ministra za finance, da začasno opravlja delo, ki ga bo zdaj opravljala magistra Ksenija Klampfer, vprašal direktno vprašanje. Kdo zavaja? Ali v zvezi z zagotovitvijo sredstev za projekt superračunalnika zavaja predsednik Vlade, ki je dejal, da je bil minister Boštjančič v te razgovore že vključen, in da bo njegova primarna naloga, da pridemo do tega evropskega denarja? Ali pa minister za finance in novi začasni minister takrat, ko je v politično slišali, ste ga dejal, da je denar že zagotovljen, da ga bomo dobili s strani Evropske unije in potem 12. novembra, ko je bilo že obelodanjeno, tudi celo novinarsko konferenco je imela Vlada, kjer je državna sekretarka z Ministrstva za digitalno preobrazbo pompozno oznanila, da sodelujemo z Italijani, da nam bodo pomagali se prijaviti na razpis, ki bo februarja 2025. Minister za finance debelo laže vsem javno, brez sramu, brezsramno in celo potem odgovor Vlade upam, da prebira odgovore Vlade, ga demantira, ker pravi, da za super računalnik, na je vprašanje superračunalnikov povezano s slovensko prijavo na razpis EU skupnega podjetja Euro HPC, za izgradnjo novega visoko zmogljivega računalnika. In na ta razpis, spoštovani smo se, se prijavljamo, se bomo, ampak odpiranje prijav bo februarja 2025. In vladna koalicija je za leto 2025 zagotovila že 40 milijonov evrov za projekt, to je pet litijskih, štiri, pet litijskih, za katerega sploh ne vemo ali bomo dobili denar iz Evropske unije, kjer so naši konkurenti države, ki imajo podobne projekte ali pa celo boljše projekte že pripravljene več let. In to je prvi očitek z moje strani in eden izmed glavnih, zakaj bom seveda razrešitev danes podprl. Gremo naprej, govora je bilo tudi o mladih, kako se gradijo stanovanja. Jaz sem ministra za finance zelo kmalu na začetku mandata, decembra 2022 ustno vprašal na eni izmed rednih sej, kako kaže s stanovanjsko jamstveno shemo za mlade, ki ga je sprejela prejšnja vladna koalicija pod vodstvom Janeza Janše in mladim omogoča pridobitev kredita, kjer daje poroštvo poroštvo države. In seveda, gospod Boštjančič je vehementno izjavil, da niti eden še ni dobil odobrenega takšnega kredita, da je zakon za v smeti, da je neizvedljiv, kar pa je najpomembneje, je pa dejal, citiram, kot sem pa prej pojasnil, skupaj z Ministrstvom za delo in družino zelo aktivno delamo na stanovanjski shemi, ki jo bomo predstavili v bližnji prihodnosti. To je bilo decembra 2022, 14. natančneje torej točno dve leti nazaj. O stanovanjski shemi s strani Golobove Vlade ne duha ne sluha. Edina stanovanjska shema, ki je, je realizirana v obliki 51 milijonov evrov v zadnjih dveh letih dokapitalizacije Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, kjer denar tam čiča, lepo čiča. Potrebno je bilo urediti še en sklep spremeniti ga, da ni več 396 milijonov evrov tam kapitala, ampak 475 milijonov evrov, to je edina razlika in ta denar tam čiča. Potem bi rekel človek, okej, saj potem stanovanjski sklad daje ven razpise in se seveda, ne vem, občine prijavljajo, ampak pogledamo članek Finance, MOL, Mestna občina Ljubljana se je prijavila na razpis za 16 milijonov evrov in bila uspešna. Ali so podpisali pogodbo s Stanovanjskim skladom? Ne, niso je podpisali. Niso jo podpisali, časa imajo še tri, štiri dni do 22. decembra. Zakaj pa ne? Ker bodo drugje lažje dobili kredite oziroma bodo se lažje izpogajali. Toliko o tem, kako je Vlada Roberta Goloba in tudi minister za finance zagotovil teh 51 milijonov evrov, da se bodo gradila stanovanja, da bomo dobili 20, 30 tisoč stanovanj do konca desetletja oziroma 2 do 3000 letno. Vsa stanovanja, ki se gradijo, ki jih minister za solidarno prihodnost sedaj pompozno odpira in reže trakove, so zgrajeni izpred dveh vlad prej, tudi Šarčeve vlade in predvsem Janševe vlade, ki je spremenila stanovanjski zakon leta 2021 in omogočila do leta 2026 5 tisoč najemnih neprofitnih stanovanj. In to je realna slika. To je realna slika. Ampak, glejte, minister za finance je pač politik. V redu, mu ne zamerimo, je pač politik, podpredsednik Vlade. Ampak zaradi tega, ker so se pripravljale evropske volitve, Levici je kazalo slabo, je na slepe oči dal koordinatorju takrat še, mislim, da je bil gospod Luka Mesec koordinator Levice ali pa tudi gospa Asta Vrečko, saj ni važno, milijardo evrov v desetih letih za gradnjo neprofitnih stanovanj, milijardo evrov. In to je odgovor na gospo Terezo Novak zakaj plačujemo davke. Zato, da se bo vsako leto dokapitaliziralo stanovanjski sklad, sto milijonov hop z enim sklepom, in potem bo proračun, bilanca B realizirano. Ja, sto milijonov evrov za stanovanja, super. Teh sto milijonov evrov bo pa tam čičalo in dokler ne bo sprememb Zakona o urejanju prostorov, dokler ne bo OOPN, da bodo hitrejši postopki, takrat se bo lahko to realiziralo, takrat se bo ta denar lahko začel porabljati, prej pa ne. In ja, zagotovo pa bo naslednja desnosredinska vlada sposobna takšno zakonodajo pripraviti, kot je tudi že veljala z debirokratizacijo. In en takšen člen je bil tudi že v zakonu o ohranjanju narave, ki ga je sprejela prejšnja vlada oziroma vladna koalicija, pa je prišla Nika Kovač z Inštitutom 8. marec, zbrala podpise in eden izmed prvih zakonov, to so bili tisti o zmanjševanju škodljivih ukrepov prejšnje vlade, ste ta člen povozili. Člen je pa govoril o tem, koliko članov potrebuje društvo, da lahko oponira projektom, tako gradnji stanovanj kot drugim pomembnejšim infrastrukturnim projektom. Ampak takrat ste vi bili novi, seveda, Svoboda je morala pokazati, vrniti uslugo Inštitutu 8. Marec in seveda ste ta zakon takrat gladko podprli. podprli. In zdaj je na Ustavnem sodišču. Še en tak ne pritisk na Ustavno sodišče, me zanima kdaj bo ta zakon obravnavan oziroma odločen. Tretjič, Slovenska tiskovna agencija in RTV Slovenija, Računsko sodišče, ja, Jezus, Marija, gospa Andreja Rajbenšu, to so dejstva in dejstva bolijo. Verjamem, tudi Jezus Kristus tukaj žal ne more pomagati, ker je to resnica. Ampak glejte, revizijsko poročilo, izvajanje javne službe sta zelo natančno, na 126 straneh, 130 straneh podpre prejšnjega direktorja Ukoma, potem direktorja televizije, gospoda Uroša Urbanija, da je bilo prav, da je zahteval podatke od prejšnjega direktorja STA. Tukaj imamo zaobstanek, stanje je resno in te nebuloze, ki so se odvijale. Sedaj pa Računsko sodišče, kateremu ste seveda z amandmajem odvzeli slabe štiri milijone evrov, ugotovi, da Vlada pač je nesposobna in da je Zakon o STA pomanjkljiv, na kar je prej opozarjala prejšnja Vlada, na kar je opozarjal prej direktor Ukoma, gospod Uroš Urbanija. Preganjala ga je sedanja predsednica države Nataša Pirc Musar in svojo odgovornost tudi nosi minister za finance, ki pa je na lepe oči, zopet kot politik odobril, da se je tako konec leta 2022 kot konec leta 2023 postopoma dodajalo denar,

Četrtič. Dovolite mi, sekunda, zopet bo gospod minister malo govoril, ker ga še vedno ni v dvorani. / predvajanje

ministra na Komisiji za nadzor javnih financ, ko je dejala, kako slabo kaže črpanju tako Načrta za okrevanje in odpornost, še najslabše pa evropski kohezijski politiki 2021-2027, kjer smo spoštovani, na zadnjem mestu, po počrpanih sredstvih in realizaciji teh sredstev. Ampak glavni očitek zakaj bom zopet podprl razrešitev ministra, ko se vehementno zlaže, da opozicija blokira reforme? Spoštovani opozicija, katera opozicija? SDS ima 23 oziroma 24 poslancev, Nova Slovenija 8. 23 plus 8 je koliko? 31 pa potem še dva demokrata, pika, pa recimo gospod Kaloh. To je ta opozicija. Vladna koalicija ima še vedno 51 glasov, 51 in potem opozicija blokira reforme. Spoštovani, edina reforma, ki je bila zablokirana, edina, je bila dolgotrajna oskrba. In zablokirana je bila, veste s čim? Z glasom za tisti zakon iz novembra 2022, ko ste prestavili dolgotrajno oskrbo v prihodnost in še zdaj ni urejena

To je bil tisti zamik. In ja, zadnjič je bilo rečeno, ker sem reklamiral budnico, tudi vi ste reklamiranim z unim trikrat za - ali veste kaj ste reklamirali? Dodatno trošenje. To je veliko koštalo, veliko več kot ta budnica stane, 20 evrov drugače, deset gre za tiste v krivem sojenju. In še petič, bilo je rečeno, kaj vse plačujemo z davki? Tereza Novak je dejala, prikazal je minister kaj vse plačujemo. Ali veste kaj plačujemo? Zopet en za novembra 2022, Zakon o Vladi. Koliko besed vas je bilo, spoštovana koalicija in seveda je imel tudi glavno vlogo tukaj minister za finance, ki je večkrat dejal, javno in ne javno in zagotavljal, tudi predsednik vlade in vsi vrli poslanci vladne koalicije? Ne, niti enega fikusa dodatnega ne bo, vse bo v že načrtovanem SKN, to je o zaposlitvah. Potem pa preberemo aktualne SKN. Zdaj SKN, po domače povedano, koliko zaposlitev ima lahko dodatno ministrstvo? V letu 2023 740 več, podobno v 2024, torej 1500 zaposlitev več v javni upravi in večina od teh na ministrstvih za solidarno prihodnost, na Ministrstvu za naravne vire, na Ministrstvu za okolje, energetiko in podnebje, na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, na Ministrstvu za visoko šolstvo in tudi na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. Reci piši 45 milijonov evrov letno. 45 milijonov evrov letno recimo 3 leta 2023, 2024, 2025 135 milijonov evrov - to je 20 Litijskih. 20 Litijskih. In ja, to plačujemo, spoštovana Tereza Novak. In to je kar je minister delal, ko je zavajal kako ne bomo plačevali niti evra več, to je absolutno razlog zakaj bom interpelacijo podprl. Hvala lepa.

Nenavadni so bili tudi dodatki, kako smo perverzni, kako je vse protipravno, rabote in še in še in še. Za začetek bi jaz navrgel opazko, ki sem jo razbral iz vaših razprav, da je pravzaprav edini razlog za interpelacijo finančnega ministra sodna stavba oziroma po vaše podrtija iz Litijske. Jaz bom zelo direkten, bile so ugotovljene nepravilnosti, o tem ni dvoma. Zaradi teh nepravilnosti je prišlo tudi do velikih trenj znotraj stranke SD. Politično je že odgovarjala ministrica in to nima popolnoma nič z gospodom Boštjančičem, razen tega da jim je zagotovil sredstva iz rezervnega sklada. In se čutim nekako odgovornega, da zaradi pretirano emocionalnih vložkov kolegov iz, da rečem, desne oziroma neiskrenega in zaigranega vložka, stvari postaviti nekako v kontekst. Vsem, ki nas danes spremljate, jaz toplo priporočam, da v Google brskalnik vpišete Vodič po korupcijskih in drugih aferah stranke SDS. Verjemite, zadeva ima več strani kot Janševa Budnica, ki ste si jo tisti najbolj zvesti prilepili na prenosnik - jaz razumem, vsak ima tudi pravico konec koncev, da nekoga ali nekaj časti in občuduje, s tem ni nič narobe. Kar se pa tiče afer, jaz se pač tega moram majčkeno dotakniti. Mercator za Delo. Septembra 2005 je država 30 odstotni delež Mercatorja brez razpisa prodala Pivovarni Laško in Istrabenzu, tri tedne pred tem pa se je Janša v kabinetu sestal z Boškom Šrotom in Igorjem Bavčarjem. Kaj je bil dogovor? Šrot v zameno za državne delnice Maribor Janši omogoči vpliv na uredništvo Delo. Vsi se spomnimo, da je takrat stekel proces tajkunizacije in je Mercator kasneje pristal v rokah hrvaškega Agrokorja. Da nadaljujem, Imos pomaga Janši, Janša pomaga Imosu; to afero bom načeloma izpustil, ker je poslanec Zvonko že večkrat izpostavil, dejstvo pa je, da je ob predplačilu zemljišča prišlo do nekako pranja denarja oziroma podkupnine za vse posle, ki jih je Imos sklenil v času Janševe vlade. Janša in Borut Petek, NKBM, 2005 do 2008. Janša in njegov glavni tajnik Petek sta bila dnevno obveščena o dogajanju v banki, Matjaž Kovačič jima je pošiljal zaupne dokumente, se dogovarjal o privatizaciji banke, pomagal urejati službe za kadre SDS, urejal pogoje za pridobitev posojila v zameno za ohranitev položaja v banki. Sporni posli Luke Koper. Ko je Luko Koper vodil Robert Česar, kasnejši kandidat za SDS parlamentarca, so potekali sporni nakupi zemljišč za zaledne terminale, zaradi katerih je leta 2016 in 2018 bil tudi obsojen na zaporno kazen. Prodaja SIJ Leta 2007 je v prvi Janševi vladi prišlo do prodaje večinskega deleža v Slovenski industriji jekla - SIJ. Poznejša revizija Računskega sodišča je ugotovila številne nepravilnosti, med drugim tudi, da so Rusi nakazali 175 milijonov kupnine, torej 70 milijonov evrov kupnine več, kolikor je bila kupna vrednost - razlog še danes ni znan. In naprej, do ruskih milijonov Intereuropa je pod vodstvom Andreja Lovšina, ki je poudaril, da je član stranke SDS in da predvsem podpira delo vlade Janeza Janše in njegove strategije, leta 2008 v Rusiji gradil terminal Čehov. Gradnja je stala 140 milijonov evrov, prodana je bila pa za 45 milijonov evrov, torej 95 milijonov oškodovanih sredstev državnega podjetja. Tožilstvo je Lovšina obtožilo zlorabe položaja. Rajko Janša. Nenavadno poslovno uspešni leti 2007 in 2012, ko je bila na oblasti Janševa vlada. Rajko Janša, brat Janeza Janše proda 2007 za 1,15 milijonov evrov poslovnih daril, leta 2012 v drugi Janševi vladi pa za 1,12 milijonov evrov poslovnih daril, daril. Primerjava poslov z leti, ko Janša ni bil v vladi, je nekako zanemarljivo. Potem imamo tu afero Čista lopata. Februarja 2008 kriminalisti ujamejo pogovor Boruta Petka in Hilde Tovšak, v katerem sta usklajevala razpisne pogoje za gradnjo brniškega stolpa zaradi zapleta z zemljišči v ljubljanskem BTC.

Potem imamo afero TEŠ 6. Junija 2008 je Ministrstvo za gospodarstvo prižgalo zeleno luč TEŠ šest, vsi vemo, da gre za največjo korupcijsko afero v zgodovini Slovenije in jo je danes primorana sanirati ta vlada. Zopet, to je bilo podpisano pod vlado Janeza Janše. Afera Patria je potekala leta 2008, medtem ko je avstrijsko vrhovno sodišče dokazalo podkupovanje v primeru dobave oklepnikov patria Sloveniji, avstrijski lobist je bil obsojen na zaporno kazen, Janez Janša zaradi prejemanja podkupnine takrat pravnomočno obsojen, začel prestajati zaporno kazen zaradi proceduralnih ugovorov, kljub dokazani krivdi, je bila sodba razveljavljena, kasneje leta 2005, pa je zadeva celo zastarala. Danes takrat pravnomočno obsojeni toži državo za obdobje prestajanja kazni. Potem imamo tule predvolilni brezplačniki, tik pred volitvami 2008, SDS začne izdajati brezplačni politični propagandnik Slovenski tednik in Ekspres, oba sta čez noč pridobila več državnih oglaševalcev za financiranje, Poštno banko Slovenije, Zavarovalnica Maribor, Mobitel, Sava, to so vsa državna podjetja, torej davkoplačevalski denar. Davkoplačevalci smo financirali propagandni stroj v višini 500 tisoč evrov. Vasko Simoniti. Leta 2008 je minister za kulturo podpisal poseben sporazum, s katerim država poudari podari, pardon, Blejski otok s tremi nepremičninami v cerkvi, cerkev pa ponudi brezplačen najem za 45 let. Janševo nepojasnjeno premoženje leta 2013 KPK ugotovi 210 tisoč nepojasnjenih sredstev premoženja pri gospodu Janši. Sedaj v tem primeru jaz gospodu Janši povsem verjamem, da premoženja ni znal pojasniti, ker ob vseh preteklih črnih poslih in podkupninah in še in še in še, je povsem legitimno, da niti sam ni vedel kako se je do teh 210 jurjev znašlo na računu. Kredit pred volitvami 2017, ko je Janša preživljal zaporno kazen, je na Dobu, spoznal davčnega svetovalca gospoda Roka Snežiča, ni bil paznik, da ne bo pomote, ampak dvojni doktor sojetnik. Vrhunec je bil dosežen 2018, ko je na račun SDS bila izvedena transakcija v višini 450 tisoč evrov. To je nakazala prijateljica Roka Snežiča Dijana Đuđić, če se ne motim. To naj bi stranki posodila sredstva za izvedbo volilne kampanje, sočasno pa je bila gospa Đuđić glavna osumljenka mednarodne mreže pranja denarja. Imamo tudi madžarsko financiranje propagandnega stroja 2017 do 2022, da bi se po slabih rezultatih SDS ponovno povzpela na vrh in skrivala javno mnenje, so ustanovili propagandni medij Nova 24, to so financirali ljudje, se pravi, predsednika Madžarske Viktorja Orbana, velikega Janše, Janševega in Grimsovega zaveznika. Zdaj bom zelo na kratko še samo naštel, ker nimam dovolj časa, da bi se skozi vse prebil 2020 Zdravko Počivalšek, nakup nefunkcionalnih ventilatorjev. Potem prodaja Planet TV, Telekom Slovenije je moral na hitro prodati Planet TV 2020, 2022. Izčrpavanje Telekoma in kanaliziranje sredstev, Nova 24, 2021, Janševe golf počitnice z dobavitelji zdravstva. 2021 do 2022 nezakonito brskanje, brskanje po bančnih računih slovenskih državljanov, 2021 Lendavske Stožice, dobesedno 1,5 milijonov za travnik, kakor kaže. 2021, generalni direktor Pošte Slovenije postane Tomaž Kokot, ki ne izpolnjuje kriterijev za zapolnitev tega položaja, ima pa strankarsko izkaznico SDS. Potem so se pojavile terjatve HSE, do katerih se je nekako želel prebiti Snežičev prijatelj, prodaja Savinih hotelov v Urbanovemu zetu, in še in še, in še, in še in še in še in še bi lahko našteval. Glejte, na izjavo, da bi bilo etično, da minister zaradi pritiske odstopi, da bi bilo to etično, prosim, pol bi na podlagi vsega kar sem zdaj naštel bilo pa resnično etično, da cela stranka SDS odstopi, no. To bi pa res bilo etično, sem se, da sem nekako postavil v kontekst kaj kaj vse so povzročili vsi politični akterji zadnjih 30 let stranke SDS, bom postavil v kontekst, kaj je pa ta Vlada v parih stavkih, ne bom vsega našteval

rekordno dvignjena minimalna plača, rekordne povprečnine občinam, rekordno nizka brezposelnost, 0,5 milijard pomoči za spopadanje z energetsko draginjo v prejšnjem letu, usklajena oziroma podpisana plačna reforma, kar prinaša tistim na najnižjih dohodkih kar 12 odstotno povečanje, da ne omenjam projekcij glede pokojnin za nekoga, ki je imel prej pod minimalno plačo in bo imel zdaj zajamčeno minimalno plačo. To se bo v njegovem pokoju precej poznalo. Do decembra letošnjega leta pa kar ena milijarda pomoči za sanacijo po poplavah. To sem zdaj naštel striktno ukrepe oziroma nekako dosežke te Vlade, ki so se ljudi najbolj dramatično dotaknili in jih tudi prepoznajo, jih je bilo še ogromno drugih. zdaj pa ena zanimivost, ne, po vsem tem kar sem naštel, se je kljub temu dolg države, se pravi dolg sektorja države, zmanjšal za 7 odstotkov. To se mi zdi en resen korak k spoštovanju fiskalnega pravila in ključno, da država na dolgi rok dobro deluje. Dolg sektorja države je 15,3 odstotkov pod evropskim povprečjem in dva… pod, se pravi 22 odstotkov pod povprečjem v regiji, in vse to ob najnižji inflaciji v času dveh Vlad. Zdaj pa, kar je prej zavajal ali pa ni navajal vseh podatkov, poslane Zvonko. Glejte, on je kazal samo ta prvi del, kjer je, kjer se tule imamo junij 2022, tukaj smo mi prevzeli Vlado. Tukaj je bilo vloženih tistih 32 ali 34 zakonov in naslednje pol leta praktično nismo mogli izvajati ukrepov za blaženje z inflacijo. Potrebno se je pa zavedati, da tudi to polletno obdobje povzročiš s pol letom, ki si ga, ki si ga izvajal pred tem. Zdaj, tule pa mislim, da pa je, da pa je precej očitno, kam gre trend inflacije, gre proti nuli, prejšnji mesec je bil na nuli. Tako, da jaz mislim, da se kolegi iz SDS nikakor ne morejo hvaliti z inflacijo. Bom zdaj navedel. 10,4 je bila, ko smo mi prevzeli Vlado, zdaj je 1,7 oziroma prejšnji mesec je bila na ničli. In bom rekel, po vseh teh dosežkih, ki sem jih na kratko navrgel, če je to zasluga financ ministra ali pa vsaj delna zasluga financ ministra, je za moje pojme interpelacija neumna, nesmiselna, za kolege iz opozicije, bom zdaj abstrakten, pa bom rekel, dajte si predstavljati, koliko bi se lahko pokradlo, če bi bil tako sposoben financ minister v vaši Vladi, da bi tako optimiziral proračun? Še več, še več špeha bi bilo, Zdaj, spoštovani minister, če nekdo skrbi za, za finance skrbi tako kot vi, za redne projekte, rekordne investicije, rekordne penzije, usklajeno plačno reformo, spremembo trenda zadolževanja, kar se mi zdi najbolj pomembno, oziroma zmanjševanje državnega dolga, najnižjo inflacijo in visok BDP, kapo dol, le tako naprej, jaz nimam tukaj kaj dodati. Za kolega, za kolege iz opozicije pa, jaz se zahvaljujem za reklamo. Dajem vam en življenjski nasvet, pa vem, da ga ne boste spoštovali, niste nobenega do zdaj, tudi tega ne boste, vsak naj čisti pred svojim pragom. Jaz sem na delo naše Vlade ponosen in ko boste pa naslednjič trkali na vest, pa predlagam, da to počnete pred ogledalom. Hvala lepa.

predlagam, da kolegu Rezarju izrečete opomin, kajti ni se držal niti v eni besedi točke dnevnega reda. Vidim, da ste sicer vsi uživali v njegovi, bom rekla, manipulacijah in včeraj je bilo rečeno, kdor laže tudi krade. Tako, da verjetno tudi bolhe je, smo včasih rekli in da je medtem, ko je govoril, tudi užalil kolega Černača, ki mu je dejal poslane, tako da jaz prosim, predsednica Državnega zbora, da kolegu Rezarju izrečete opomin, ker se ni držal točke dnevnega reda. Zgrešil je popolnoma prostor in čas.

Jaz bom rekla tako, okrog laži in diskreditacij, naj vsak sam počisti pred svojim pragom. To je prvo. Tako da ne bom nobenih opominov izrekala, je res bila široka, široka razprava. Sem pa tudi jaz slišala s strani recimo kolega Hoivika, ki je jasno, zelo, zelo, zelo na glas govoril, da minister laže, pa tudi tam nisem intervenirala, se mi ni zdelo potrebno, sem dopustila. Saj se lahko smejete, ampak naj vsak kar pred svojim pragom počisti. Tako da… Izvolite, kolegica Grgurevič. Ne boste? Okej. Postopkovno, kolega Černač. Izvolite. Predsednica, neizmerno ste uživali med tem blatenjem posameznih ljudi, ki jih ni v dvorani, s strani vašega koalicijskega poslanca Aleša Rezarja. Lepo ste se zleknila v svojem predsedniškem naslonjaču in mu prikimavala, ko je blatil posameznike. Če bi to delal Zvone Černač, česar ni storil nikoli in tudi nikoli ne bo, bi dobil, po moje, ne samo dva opomina in ne bi vi, kot ste že glasovala za odvzem glasu meni, ampak še kaj drugega. Verjetno bi že odredila, da me odstranijo iz dvorane. Toliko o tej enakopravnosti. Prej sem povedal, da če pogledamo opomine, ki so bili izrečeni s strani predsedujočih koalicijskih strank na tej strani, se pravi opozicijskim poslancem, pa na vaši strani, kjer so razprave bistveno bolj grobe. Včasih je razmerje ena proti tisoč. Kolega Hoivik je povedal, da je minister lagal. Tudi jaz sem povedal, da je lagal in bom povedal še enkrat, lagal je večkrat. Minister Boštjančič se je grdo zlagal, grdo zlagal na seji Odbora za finance 23. septembra letos. Kolega Hoivik je pa povedal, da se je zlagal glede superračunalnika in citiral njegovo laž, podkrepil z odgovorom Vlade, predsednika Vlade podkrepljeno, da se je zlagal, da so sredstva za superračunalnik zagotovljena, 50 milijonov evrov. V odgovoru Vlade pa izhaja, da seveda temu ni tako in da se je Slovenija prijavila na razpis, pripojila Italiji na prijavi na razpis in da bo odločanje o tem, ali sredstva sploh bodo, šele februarja prihodnje leto. Tako da glejte, stvari je pač treba poimenovati s pravim imenom, laž je laž, resnica je resnica, ampak vi s tistega stola, na katerem sedite, tega žal ne zaznavate pravilno. Torej, če bi vodila to sejo korektno, potem bi poslanec Rezar svojega izvajanja ne dokončal in v kolikor bi ga dokončal, bi na koncu seveda mu izrekla opomin. Ker pa imate dvojne vatle, kar smo vam povedali včeraj v vaši odsotnosti, češ, da ste bili bolna, je rekla vaša podpredsednica Nataša Sukič, jaz nisem videl, da bi bili bolni, da vas za to ni bilo tukaj v dvorani. Tukaj v dvorani vas ni bilo, zato, ker poslancev tega dela dvorane ne smatrate enakovredni ostalim poslancem. V Državni zbor so ljudje izvolili 90 poslank in poslancev in vsi smo predstavniki ljudstva in vse je potrebno obravnavati enakopravno. Še nekaj kar sem ravno pri besedi, nikoli v preteklosti, nikoli v prihodnje ne bi jaz glasoval za odvzem glasu poslancev, nikoli, ne glede za koga bi šlo, tudi ne za vas in ne za Leno Grgurevič. Toliko o tej vaši svobodi. Dobro, kolega Černač, nevredno teh 3 minut, da smo vas poslušali, ampak, v redu, smo navajeni. Tudi jaz sem navajena raznega blata, ki prihaja z vaše strani name. Vi si pač ne delate svojo sliko o meni, ne bom se s tem obremenjevala, je nevredno, Tako da prosim pustimo to razen, če imate res resne postopkovne, jaz ne bi sploh odgovarjala na te stvari, ker je res nesmiselno. Kolegica Novak, boste dali postopkovno? Ja, bi, žal, čeprav se strinjam, da je rahlo nesmiselno, ampak jaz mislim, da si Černač zasluži opomin. On žal ne razume, kako je žaljiv, mislim, žal razumete? Ampak ste namenoma, tako da če hočemo vsaj približno povedati, da to kar počne, res ni v redu, mora dobiti opomin. Žal mi je za to, ampak si ga pa tako zelo zasluži, kot še noben tu. tako bom rekla, glede na včerajšnjo razpravo, ki sem seveda jo slišala, marsikaj pa tudi raje nisem, ker ni vredno. Jaz mislim, da je najboljša taktika enostavno popolno ignoriranje takih stvari, ker drugače temu ne bomo prišli do konca, ker je samo uživanje V pozornosti in tako naprej, nevredno pozornosti. Gremo naprej. Kolega Zoran Mojškerc. Kolegica Godec, izvolite. Pa naj še naprej,

Brez vaših komentarjev, brez vaših sodb, brez sodb, ki so nesmiselne in farsa, kot pravite. Imam še 2 minuti in pol, če ne že skoraj 3 minute. Prosim torej za opomin, ker se ni držal točke dnevnega reda, ker je razpravljal o vsem drugem, samo ne o interpelaciji ministra Boštjančiča, ni se odzval na niti eno obtožbo, ki je oziroma zapisom, ki je v sami interpelaciji, v tem kar je danes minister govoril na začetku, z ničemer se ni dotikal, zgrešil je čas in prostor, tako kot sem rekla in si zasluži opomin, ker se niti v enem delu ni dotaknil točke dnevnega reda, predsednica. In če boste nadaljevali s tem, tako kot je bilo rečeno, s cirkusom, in se boste ignorantsko obnašali na vse naše zahteve, potem resno kažete tisto, kar je bilo rečeno na vašo šibkost. Torej, še enkrat, jaz vstajam in vztrajam pri tem, da se mu da opomin. Vi pa nič ne dvomite, prosim, o moji moči ali pa v moji šibkosti, vam ni treba. Hvala lepa. Kolegica Grgurevič, izvolite, ne boste dobili zdaj postopkovno, jih je še nekaj pred vami. Izvolite. Tako, jaz bi torej predlagala, da ne dopuščate tukaj več postopkovnih. Prej sem imela postopkovno, kjer sem govorila, ker je kolega Černač v tej svoji bolečini, večni, njegova, njegove stranke in njegovega šefa razpredal o krivosodju, govoril je o postopku, ki teče v zadevi Trenta, in ko sem opozorila predsedujočega, njihovega podpredsednika SDS, torej da današnja, da se držimo teme, me je zavrnil, celo mene je opomnil, tako da absolutno ne, če vsaj približno veljajo isti vatli, sploh bi jaz tukaj prišla dalje, nehala tudi s temi postopkovnimi. Tudi sedaj je govoril o mojem, torej vodenju postopka, pa kako je kdo glasoval o tistem odvzemu besede, čeprav poslanci SDS odvzemajo tudi na plenarki, spet njihov predsednik Tanko je tisti, ki je odvzemal besedo tukaj, vi je še niste, kolikor se spominjam, doslej nikoli. Jaz sem samo v kratkem brskanju ugotovila, da to počnejo vaši poslanci, se pravi, nehajte že s temi blefi, razumete, ker ste res že smešni. Razumete, tej državi škodite in onemogočate delo s temi vašimi teatri, ko ste na Vladi ne delate nič. Seveda mi zdaj v dveh letih delamo, rezultati so tu, ministra za finance odlični in nadpovprečni v času največje krize, vi pa tukaj zganjate teater in kradete davkoplačevalski denar. In to ste vi in čisto nič drugega.

REZAR (PS Svoboda):** Najlepša hvala. Ja, glejte, jaz bi pa prosil, da izrečete opomin gospe Jelki Godec. Veste, s tem, s to zlorabo postopkovnih predlogov in dajanju nekih opominov, je vaš namen izključno ta, da diskreditirate mojo razpravo. Moja razprava je šla zgolj v smeri, da postavim v kontekst vse vaše afere v zadnji zgodovini. In verjamem, da vas to boli in da za to govorite, kako sem jaz zgrešil prostor in čas. Jaz vem, da vas to boli. Ampak taka je zgodovina. Zgodovina ne laže, mi je zelo žal.

Nesmiselno, ker je zelo težko oceniti, kaj je tema za razpravo v tem Državnem zboru, sploh glede na uporabo enakih vatlov. Zelo dobro se spomnim ene prvih sej v tem Državnem zboru, mislim, da je bilo zaslišanje ministra Kumra, ko ste me kolega Černač podučili kaj se sme v tej dvorani govoriti in kaj ne. Bila mi je ena lekcij, pač, bili smo novi in veste kaj ste mi rekli, ko sem vas opozorila, da želim, da se držite teme, ko je šlo za hearing ministra Kumra,

da ostanete pri tem, lahko pa spremenimo pravila obnašanja v tem Državnem zboru. Smiselno bi bilo, ker to je bila res z vaše strani izrečena verjetno neumnost, zabloda ali kakorkoli naj to že imenujem, ker ni prav. Ni prav, da se tako obnašamo. Volivci so nas izvolili za to, da delamo dobro za ljudi. In obmetavanje s takimi zadevami je nesmiselno in ni vredno dela nas tukaj.

členu in 76. členu Poslovnika zahtevam, da se gospodu Rezarju izreče opomin, prav tako kolegici Leni Grgurevič in Nataši Avšič Bogovič. Zakaj? Postopkovni predlog je postopkovni predlog, torej na podlagi Poslovnika, člena Poslovnika in ni debata in ni debata s kolegi poslanci, ampak je predlog predsednici Državnega zbora. In postopkovni predlogi in opomini se lahko delijo, če je predsedujoči tisti, ki zna to oceniti in ki to zmore in ne debatiramo s kolegi poslanci. Vsi trije pred mano, ki so imeli postopkovni predlog sicer v začetku, so potem debatirali z mojimi kolegi in z mano oziroma meni naslavljali, ne predsednica Državnega zbora. V vseh postopkovnih predlogih naslavljam predsednico Državnega zbora in ponovno zahtevam opomin za kolega Rezarja, ki se ni držal točke dnevnega reda in za vse, ki so podali postopkovni predlog in se niso držali postopkovnih predlogov, ampak so debatirali in odpirali razpravo z mojimi kolegi poslanci. Torej še enkrat, smiselno je, ker v Poslovniku piše kdaj kdo dobi opomin in zakaj ga dobi in kdaj dobi drugi opomin in kdaj pač ga lahko odstranijo iz dvorane, če predsedujoči to oceni in to zmore. Je smiselno. Če pa ni smiselno, potem pa, predsednica Državnega zbora, predlagam, da daste na Poslovnik, na Komisijo za Poslovnik, pa naj reče, da je to popoln nesmisel in da bodo pač poslanci koalicije odločali, kdaj bo kdo dobil opomin. Torej moj postopkovni predlog, da ponovim po 75. in 76. členu, da se izreče opomin kolegu Rezarju, ki se ni držal točke dnevnega reda

Slab spomin imate, Nataša Avšič Bogovič. Zaradi tega vam za v bodoče svetujem, da preden se oglasite, si vzamete v roke magnetogram, pa preberete kaj je bilo tam res izrečeno. Na hearingu, ki je bil v tej dvorani, sem jaz rekel ministru Kumru, da bi on lahko celo izvajanje govoril samo bla, bla, bla pa bi ga vaši koalicijski poslanci vseeno potrdili, da je primeren za ministra. Tako da v bodoče si vzemite drugič magnetogram v roke pa preberite kaj je dejansko bilo izrečeno. In to drži. To drži. Zdaj, Aleš Rezar je bral nek seznam domnevnih grehov SDS, pozabil je povedati, kdaj je ta seznam nastal pa kdo sta avtorja tega seznama? Avtorja sta Modic, strokovni sodelavec tu v parlamentu preiskovalne komisije, medija ali ne vem, kako se že kliče, ki jo zdaj vodi Tamara Vonta. Modic, ki je istočasno novinar Medija necenzurirano, Vesna Vuković prejšnje generalne sekretarke vaše stranke in Cirman novinar tega istega medija, katerega žena pa je šefinja Ukoma pri predsedniku vlade Robertu Golobu. In ta seznam ste vi poslanci dobili en dan prej zaradi tega, da so vas oborožili s pripravo na razpravo, ki smo jo zahtevali glede korupcije v Golobovi vladi. To razpravo pa smo zahtevali, ne boste verjeli po tistem, ko je v začetku letošnjega leta vaš predsednik Vlade izjavil ob obisku neke visoke predstavnice ene mednarodne inštitucije,

in vas so vaši novinarji, Cirman in Modic, vaš strokovni sodelavec tu, ene izmed preiskovalnih komisij en dan prej oborožili s tem tako imenovanim seznamom grehov SDS. Ampak kriza je bila pa zaradi tega, zaradi tega je bila takrat kriza. Zaradi tega nakupa, kjer je bilo vrženih 7,7 milijona evrov davkoplačevalskega denarja skozi okno. In danes, pravi Aleš Rezar, Litijska 51, nima popolnoma nič s Klemnom Boštjančičem, razen da je zagotovil sredstva iz rezervnega sklada. ona mogoče nima z njim, on pa z njo ima. On je prvi odgovoren. Ker če ne bi nezakonito prerazporedil, kar je ugotovilo Računsko sodišče v reviziji z dne 3. 9. letos nasprotju z 42. členom Zakona o javnih financah, šest in pol milijona evrov iz splošne proračunske rezervacije na projekt, ki ga, 22. 12., ko je to razporedil, sploh ni bil tega nakupa ne bi bilo. In to smo mi v interpelaciji očitali in to drži in je podkrepljeno z revizijo najvišje nadzorne inštitucije v tej državi. Tako da, te odgovornosti se pač minister

ne bom vam dala opomina. Ampak kdo podpira korupcijo in kdo ne, pa se pa vzdržite takih izjav, ker so nedostojne in zavržne. Kolega Rezar, imate repliko. Izvolite. **ALEŠ REZAR (PS Svoboda):** Z kolegom ne bom preveč časa vzel. Bi rad samo izpostavil, da to, kar Černač izvaja, so laži. To so preprosto povedane laži. Jaz bom to ponovil, kolikokrat bo potrebno. Mene nihče z ničemer ni oborožil. Vi trdite, da so mene neki novinarji z nekimi podatki oborožili. Verjetno so to sestavili še zadnji preiskovalni novinarji in pač ne morete ubežati dejstvom, da so se te stvari zgodile. Če vam pa to ne odgovarja, se pa lahko namesto 20 let vrnem v zgodovino, tudi 30 let pa vam povem, kako je takrat vaš šef bom rekel na črno preprodaja orožja Bošnjakom, takrat ko so ga najbolj potrebovali pa je ostal na mariborskem letališču. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlagatelj, izvolite.

ki danes ne zna pojasniti, zakaj je nakazal 30 tisoč evrov za izobraževanje pilotov v Belize v davčno oazo. In pravi, če bi bilo kaj narobe, bi itak banka to ustavila. Ali res? Koliko je ustavila od dveh milijard opranega denarja v / nerazumljivo/? Niti evra. Na račun Miki miška so bila sredstva nakazana - toliko o tem. Jaz sem pa sicer to, v čem je problem in zakaj je šlo za nezakonito za katero mora minister odgovarjati, obrazložil z ugotovitvami Računskega sodišča Republike Slovenije.

Zdaj, očitno smo tukaj deležni enake ignorance kakor smo jo bili včeraj, ko minister na očitke sploh ne odgovarja in enostavno po načelu: "Nihče nam nič ne more!" - počakati, da se mi svoje skašljamo, opravimo glasovanje in gremo domov. Nekaj podobnega je bilo tudi včeraj. Zdaj na eni izmed prejšnjih sej smo pri sprejemanju nekega zakona s strani koalicije poslušali, kako je država boljši upravljavec premoženja kot občine, ki od Računskega sodišča pri svojem poslovanju dobivajo praviloma mnenja s pridržkom. Tudi država dobiva mnenje s pridržkom. In minister se v svojem odgovoru izgovarja na ravnanja drugih ministrov v tej isti vladi. Kolikor mi je znano je še Direktorat za javno računovodstvo še vedno sestavni del Ministrstva za finance. Težko me je prepričati z odgovorom, ki v bistvu preusmerja pozornost na druge ministre. Če pa na vašem ministrstvu veste za čisto vsak evro, ki pride v državno blagajno, brez vašega blagoslova pa tudi en sam evro ali pa cent iz proračuna ne more biti izplačan.

Mislim, da se je ta zgodba okrog Litijske začela že z nastopom te Vlade. Verjamem, da je imela nekdanja ministrica Dominika Švarc Pipan iskren namen zgraditi novo sodno stavbo, zato so na Ministrstvu za pravosodje kmalu po nastopu vlade izbrali oziroma izvedli javno naročilo za projektiranje nove stavbe. Ampak glej ga zlomka, 25. 8. 2022 Ministrstvo za pravosodje na Ministrstvo za finance naslovi vlogo za prevzem obveznosti za podpis pogodbe z izbranim projektantom, ki ga Ministrstvo za finance zavrne. 14. 10. Ministrstvo za pravosodje odloči, sprejme odločitev o odstopu izvedbe javnega naročila za projektiranje nove stavbe in se te zadeve nadaljujejo v leto 2023. Teh dogodkov je v tej časovnici precej, ne bom vseh našteval, bom pa samo glavne izpostavil. 6. 9. 2023 sestanek na sedežu Ministrstva za pravosodje, kjer je bilo pojasnjeno, da za poslovne prostore je interes, vendar pa v proračunu ni denarja. 11. 9. pripravljen osnutek investicijske dokumentacije. 5. 10. v sejni sobi kabineta Ministrstva za pravosodje je predstavljena analiza stanja javne infrastrukture na področju pravosodja. In potem sledi seja Odbora za pravosodje, kjer ministrica pove, da je bila seznanjena z analizo in zbiranjem ponudb. In potem pridemo do decembra 2023, kjer se začne s petim decembrom sestanki med Ministrstvom za pravosodje in Ministrstvom za finance. Prvi sestanek je bil že omenjen, pa da se ne bo pozabilo, da je kdo od kadrov SDS sodeloval na teh sestankih. Sestanek 5. 12.: Dominika Švarc Pipan, Klemen Boštjančič, Igor Šoltes, Gordana Pipan, Saša Jazbec, Uroš Gojkovič. Drugi sestanek na Ministrstvu za pravosodje, prisotni seveda uslužbenci pravosodja, Dominika Švarc Pipan, Igor Šoltes, Uroš Gojkovič, Andrej Omerzel in pa vodja kabineta. Še isti dan je bil še enkrat izveden sestanek na Ministrstvu za finance, prisoten Klemen Babnik, Gordana Pipan, Saša Jazbec, Igor Šoltes, Uroš Gojkovič. Ministrstvo za pravosodje je potem v skladu z zahtevo državnega sekretarja in na podlagi zahteve tedanjega generalnega sekretarja gospoda Gojkoviča 6. 12. posredovalo preko dokumentarnega sistema Krpan osnutek DIP državni sekretarki Ministrstva za finance Gordani Pipan. Pa, da zadevo preskočil, ker je to res precej dolgo.

14. 12. je bilo vodstvo Ministrstva za pravosodje opozorjeno, da je skrajni rok za posredovanje odredb za plačilo v računovodstvu Ministrstva za finance v četrtek, 21. se pravi po tem roku, ko bi morale biti vse odredbe že posredovane na Ministrstvu za finance, pride 22. 12., kjer se zopet sestanete na Ministrstvu za finance, da zadevo odobrite. In na presenečenje vseh minister za finance po nekaj splošnih vprašanjih strinja se z nakupom in doda, da bo Ministrstvo za finance zagotovilo znatna sredstva iz proračunske rezerve. Po koncu sestanka sta se z nekdanjo ministrico dobila še na samem. In pridemo do podpisa pogodbe 28. oziroma 29. 12. Po podpisu pogodbe pa je prodajalec izdal račun kar v PDF obliki. Tukaj bi lahko rekli da je prišlo do kršitve še enega drugega zakona, in sicer Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, ki nalaga proračunskim uporabnikom, da morajo prejemati račune in priložene dokumente izključno v elektronski obliki. V 28. členu so sicer nekateri, nekateri dobavitelji za potrebe obrambe in podobne zadeve izločeni, tukaj pa ste sprejeli račun kar v PDF obliki. Mene samo zanima, upam, da je prišel preko sistema e-računi, ampak je pojasnjeno, da do tega verjetno ni prišlo, ker je bila takrat potekala nadgradnja MFRAC sistema, verjetno se je nalagal nov proračun. Zdaj, tudi sam sem pred nastopom mandata delal na enem izmed ministrstev in tako točno vem kako so rigorozna pravila pri zaključevanju proračuna in da je zadnji datum za prejem računa 1. december. Včasih tudi prej, če 31. december, ko je zadnji izplačilni dan v tekočem proračunu, pade na soboto ali nedeljo. Tukaj se je pa vse zgodilo zgolj v enem dnevu. Lahko pa mislim, da je bilo že omenjeno, da je tudi Mestna občina Ljubljana izredno, izredno pohitela, da je izdala odpoved predkupni pravici za to stavbo.

zaključiti v zgolj enem dnevu. Vloga je bila dana v petek, v ponedeljek je pa Mestna občina Ljubljana izdala odpoved, odpoved predkupni pravici. Tako da zdaj pa da počasi zaključim, zdaj slišali smo že kako se maltretira ljudi, ki o tej zadevi pišejo poročila in pa podobne zadeve. Na Uradu za preprečevanje denarja se je od nastopa te vlade zamenjalo že najmanj 12 ljudi. Na Uradu za nadzor proračuna, ki ga vodi minister za finance, je oseba zadolžena za pripravo tega poročila dala odpoved. Danes smo iz medijev izvedeli, da je nekaj podobnega naredila tudi oseba zadolžena za preiskavo tega primera na Komisiji za preprečevanje korupcije. Ministrica za pravosodje po naših informacijah zadržuje pet naznanil sumov kaznivih dejanj. Najbolj grozna pa je verjetno informacija, da je bila notranja revizorka na Ministrstvu za pravosodje, ki je pripravljala to dotično poročilo, deležna 24 urnega policijskega varovanja, kot je bilo že prej omenjeno. Ja koga pa naj bi se bala? Ministra za finance, predsednika Vlade? Od koga je bila ogrožena, če je preiskovala samo delo akterjev vpletenih v afero Litijska. po navadi dobijo 24 urno policijsko zaščito, neke skesane priče v mafijskih procesih. In tako da očitno je bila tukaj na delu res kriminalna združba. kot je minister sam povedal na eni izmed sej Odbora za finance, tako da se je res za vprašati, v kakšni državi živimo. In ljudje bi živeli precej bolje, če ne bi imeli toliko Litijsk. Hvala. Hvala lepa. Zdaj edino morda je prav, da povem glede na očitke, kako se odgovarja na vaše, pač vaša izvajanja, ali minister ali pa včeraj kdo drug, ki je bil na tnalu tukaj, pa vseeno, a veste, je pa svoboda vsakega posameznika, da se odloči, ali in kako se bo odzival na utemeljene ali pa neutemeljene očitke, ki jih navajajo poslanke in poslanci. Te svobode pa nikomur ni mogoče vzeti. Za to minister se bo pač odzval ali pa se ne bo odzval, to je čisto v njegovi pristojnosti in popolnoma njegova pravica.

ne bi preklicalo oziroma bi odobrilo, da bi šlo ministrstvo za pravosodje v izbiro projektanta. Da je pa to na mestu vprašanje kdo se je to odločil na Ministrstvu za finance, ali se je to odločil minister ali kateri drug, Zakaj, na podlagi česa pa, komu je bil to interes? to so tista tri ključna vprašanja. Zakaj ni bil interes Ministrstva za finance, da se gre v novogradnjo? Ali so imeli kak plan, načrt oziroma so že imeli, nekaj je bilo že v ozadju, bi rekel, ker to komu je bil interes, je pa vidno iz te izjave, ki jo je imel gospod Boštjančič na Odboru za finance, ko je rekel, da je s tiskom vse narobe, pa tukaj zadaj je cel kriminal, cela mafija. Se pravi, to je interes mafije. Kdo je bila tista mafija? To je pa res veliko vprašanje. In če pogledamo samo na kratko zgodovino, nekdo je kupil za 1,7 milijonov evrov stavbo, mi jo kupimo od njega za 7,7 milijonov evrov. Vendar to ne vem, če je neko dobro sporočilo državljanom in državljankam kako se upravlja z državnim denarjem. To je trošenje. Kupili smo neko podrtijo od katere nismo imeli nič in tudi nikoli ne bo nič.

In to so tiste velike zadeve. Vem, da je koalicijskim poslancem težko braniti to in zdaj bolj pravijo kaj so v tej Vladi naredili. Jaz predlagam, da se skličete na sejo pa se pohvalite kaj ste naredili. Mi bomo povedali tudi kaj pa niste naredili.

te energetske krize. V parlament je priromalo poroštvo na brzino 1,6 milijarde za nakup plina, električne energije, ker je bila pač ocenjena neka situacija. Potem je bilo pa v istem letu, se pravi nekje v decembru je bil pa minister na Komisiji za nadzor javnih financ skupaj z novim predsednikom uprave HSE in tam je izjavil na vsaj tisti del seje koliko je bila odprta, da on ni vedel v kakšnem stanju je HSE, dokler ni prišel nov nov direktor. Zdaj pa mene zanima na kakšni podlagi se je potem pa to ministrstvo odločilo to poroštvo? Ali niste prejeli stanje holdinga, kakšen je? In pa zakaj? Ali ste preverili, po tem preden je potem, bi rekel, SDH zagotovil dokapitalizacijo holdinga nekje v višini pol milijarde evrov? Kdaj ste to ugotavljali? Se pravi, imate več neznank, kot pa enačb. In ko že tako vseskozi pri tej vladi, ta zelo opevan zeleni prehod, bom povedal dva podatka. V časopisu Dnevnik imate en lep članek Črni oblaki nad zelenim prehodom. Bom en podatek povedal. Kitajska bo letos pokurila 4,9 milijard ton premoga, na drugem mestu je Indija, 1,3 milijarde ton premoga. Bivši komisar Lenarčič je izjavil: EU z zelenim prehodom tvega socialni mir. Koalicija ste pa prejšnji teden sprejeli zakon s katerim preusmerjata TEŠ in premogovnik na neko slabo banko. O tej temi sva z ministrom lansko leto imela več vprašanj.

jaz mislim, da boste morali letos v vladi pač odločiti, kdo bo dobil nagrado za Lažnivega kljukca leta. Več vas je, ko nominirate za to prvo nagrado in to je tisto(?) dejstvo, ampak, bi pa rad slišal odgovor, kdo se je na MF odločil, da se ne odobri sredstev za projektanta? Na podlagi česa, komu je bil to interes, ali ima to kaj od zadaj mafija, katero ste pa omenili, da to Litijsko en človek ni mogel izpeljati, ampak je to mafija od zadaj. Katera mafija je ta? Hvala.

uro nazaj objavljen tvit oziroma iks na Twitter računu od Mladine, ki citira Roberta Goloba, ta je izjavil: "Sloveniji ne kaže najbolje, zato mora priti do pomembnega zasuka." na laž postavlja vse to, kar ste koalicijski poslanci danes govorili kako v Sloveniji super kaže, kako je aktualni finančni minister za to zaslužen, ampak poglejte predsednika Vlade, Mladina, to je vaš bilten, to je vaš tedenski bilten, Golob: "Sloveniji ne kaže najbolje, zato mora priti do pomembnega zasuka." Toliko o tem, koliko Sloveniji kaže bolje, vas je lasten premier postavil na realna tla. Ko sem na začetku mandata videl, kako sta Matej Narat in Borut Jamnik svoje kukavičje jajce postavila na čelo Ministrstva za finance, sem takoj vedel, da bo to mandat afer, finančnih malverzacij, izgubljenih milijonov, da ne rečem še kaj drugega. In to je v bistvu ta minister za finance, ki nekako skrbi za interese močnih kapitalskih in neformalnih političnih ozadij, ki vodijo to Vlado. In nekdo, ki je na koncu bil grobar Adrie Airways, ne more biti nič drugega kot tudi grobar državnega proračuna, na kar gospod Kračun vsakič, ko pride na Odbor za finance, tudi opozarja, ampak če je tako počel z Adrio, tako počne tudi z državnim proračunom in s financami Republike Slovenije. Eden od glavnih očitkov ministru je stavba na Litijski. Pri stavbi na Litijski gre v bistvu za dve stvari. Ena stvar je politična, druga stvar je premoženjska oziroma, bolje rečeno, kriminalna. Mojca Pašek Šetinc je gospa, ki dobro pozna politična ozadja, že kot novinarka se je s tem ukvarjala in nenazadnje verjamem, da ste jo tudi za to vzeli med svoje vrste in poglejte, kaj je za enega od medijev kolegica Šetinc dejala glede ozadja afere stavbe na Litijski: "Afero Litijska se je zlorabilo s strani največje vladne stranke ali pa s strani vodstva največje vladne stranke, se pravi samega predsednika Vlade in njegovih političnih strateginj in strategov, za to, da bi se utišalo ali pa zmanjšalo pomen ali pa celo ukinilo koalicijskega partnerja, Socialne demokrate. Glavna politična strategija je bila, kako čim bolj zmanjšati vlogo, vpliv, pomen ali pa celo uničiti Socialne demokrate, zato, da bi prevzeli pobudo, prevlado ali pa dobili hegemonični položaj znotraj leve sredine, da bi to bilo Gibanje Svoboda." pravi, to je ta politični element te afere. Če se afera pojavi na dnevnem biltenu, ker Mladina je tedenski, vaš bilten, to pa je dnevni, to pa je Necenzurirano. Če je Necenzurirano tisto, ki prvo poroča o neki aferi, potem ni najmanjšega kančka dvoma, da to ne prihaja iz Gibanja Svobode

koga drugega kot bivšo generalno sekretarko Gibanja Svobode, Vesno Vuković, kateri je v interesu škoditi stranki Socialni demokrati in narediti vse, da se vpliv te stranke zmanjša oziroma še bolje, tako kot je rekla kolegica, da ta stranka izgine s političnega prizorišča, kar je v bistvu takrat, ne spomnite se, tiste tedne po aferi na Litijski, tudi že kazalo, ko so ankete merile jih pod parlamentarnim pragom. In to vam je v bistvu nekaj časa dobro uspevalo, a ne, imeti SDS za glavno tarčo, Dominiko Švarc Pipan, pokriti pod pogojem, da bo pljuvala po lastni stranki in to je v bistvu na koncu tudi uspelo. Tako da to je bil v bistvu tisti politični del te afere, da tistega kriminalnega oziroma premoženjskega pa je nenazadnje razkril minister za finance sam, ko je delal na Odboru za finance 23. septembra letos, absolutno mislim, da je bilo vse narobe z Litijsko katastrofa, jaz sem, mislim, da je zadaj organiziran kriminal, ker tega ne more en človek izpeljati. Tega tudi en človek v obliki Klemna Boštjančiča ni mogel izpeljati, se strinjam, ampak na koncu je Klemen Boštjančič tisti, ki je kriminalni združbi dal več kot sedem milijonov evrov in glavno vprašanje za vas, gospod minister je, če ste dali več kot sedem milijonov evrov za kriminalno združbo, ali ste tudi vi del kriminalne združbe, ker pri zdravi pameti ne vidim razloga, da bi nekdo dal denar kriminalni združbi, če sam nima nič od tega. Zakaj ste govorili na Odboru za finance javno, da ste dali denar kriminalni združbi? Ker brez vas tega denarja ne bi bilo. Še več, kot je znano iz določenih sestankov, ki so datumsko zavedeni kot tudi zapisniki, kjer so osebe, ki so bile na teh sestankih izpostavljeni, je več kot jasno, da ste silil ta projekt naprej, s tem, ko ste govoril, da je treba zadevo še letos izpeljati, in povsem obrnil, povsem obrnil svoje izjave iz septembra. In takrat ste tudi dejali, problem Ministrstva za finance je, da mi tega nismo vedeli do začetka decembra. Mi nismo nikoli bili obveščeni s strani ministrstva, tudi smo takrat predlagali Vladi prerazporeditev. Mi nismo imeli informacij iz Ministrstva za pravosodje, da je ta projekt že od junija v delu, ampak glej ga zlomka, kolega Černač vas je zapisniki sestankov danes, ki jih je na začetku predstavljal tudi tukaj, postavil na laž. Celo več, celo več, ko ste bil v vlogi ministra za javno upravo ste na ministrstvu peljali ta projekt Litijske, zdaj pa tukaj je moje drugo vprašanje, gospod Boštjančič, ali ste sploh kdaj bil na ministrstvu, ko se je odpravljal tudi v vlogo ministra za javno upravo, ali ste bil samo na papirju, ministrstvo pa je vodil kdo. Vesna Vuković ali kdo? Se pravi, ali gre za laganje in pri tem zavestno oškodovanje državnega proračuna ali pa gre za malomarno delo v službi. Če se niste nikoli pokazal na Ministrstvu za javno upravo in opravljal funkcije ministra, ki ste bil tudi takrat v tej vlogi. Zdaj, vloga Klemna Boštjančiča v tej kriminalni aferi je tudi datumsko dobro zabeleženo. 5. decembra lani oziroma treba je prej začeti, septembra 2022, ne izdaja soglasja Ministrstva za finance za sredstva projektiranja nove velike sodne palače in vi ste bil s tem seznanjen, da Ministrstvo za finance ni odobrilo financ, da bi se sodna palača delala tam, kjer je zemljišče že bilo pripravljeno. Med januarjem in februarjem leta 2023, se je potrdila predlog novele Zakona o upravnem sporu in novih prostorskih potreb Upravnega sodišča Republike Slovenije in na Vladi, po podatkih, ki jih imamo ste takrat bili na seji Vlade in tudi na tej Vladi aktivno sodeloval.

in Ministrstvo za finance je tudi proračunska sredstva zavrnilo. In zopet je bil v glavni vlogi minister Boštjančič. September, oktober 2023 je priprava proračuna 2024, in Ministrstvo za finance, Klemen Boštjančič je takrat ponovno zavrnilo sredstva za stavbo, ki se naj bi jo gradilo na tistem zemljišču. Oktobra leta 2023, ko ste opravljali tudi funkcijo namesto ministrice, ki je delela, želela prijateljici dati par sto jurjev za njeno nevladno organizacijo pa je zato morala iti, je bil sestanek na MJU, ko ste bil vi minister, glede prostorske problematike samih sodišč in Ministrstvo za javno upravo ponudi kot rešitev Litijsko 51. Se pravi, Ministrstvo za javno upravo je ponudilo to stavbo v času, ko ste vi vodili - upam vsaj, da ste ga, da ne samo na papirju - Ministrstvo za javno upravo. Pa tudi če ga niste ste objektivno odgovoren za oboje, za malomarno delo v službi in pa še za tak kriminal, ki se je zgodil s to stavbo. Novembra sestanek Ministrstva za finance in pa Ministrstva za pravosodje, koordiniral ga je Klemen Babnik ta ima tudi zanimivo in zgodovino in vse kar počne, tako da o njem mogoče razprava enkrat drugič. Potem istega novembra lansko leto komunikacija med Ministrstvom za finance in pa pravosodje, kjer ste bili seveda seznanjeni, potem pa 5. december sestanek Boštjančič in pa Švarc Pipan in tam ste obljubili sredstva za leto 2023. In potem zopet takrat sestanek med Klemnom Babnikom in Gorbanom, Gordano Pipan ter vodstvom Ministrstva za pravosodje, kjer se vse operativno tudi dogovori. In vi ste bil tisti, ki je pognal ta projekt naprej, vi ste bil tisti, ki ste zagotovili finančna sredstva pod pogojem, da bo nakup izpeljan še v letošnjem letu. Se pravi, kar se same kronologije tiče, na sestanku 5. decembra ste dejal, da lahko zagotovite sredstva za nakup poslovnih prostorov na Litijski, če lahko Ministrstvo za pravosodje zagotovi realizacijo v letu 2023, se pravi, do konca leta pa je bilo še 26 dni. In 18. decembra, to je pa bilo lansko leto, je tedanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan obvestila tedanjega generalnega sekretarja Uroša Gojkoviča, da minister za finance Klemen Boštjančič ne more zagotoviti finančnih sredstev iz proračuna za nakup te stavbe. Kako je pa potem naprej šlo in kako je šlo v tistih zadnjih mesecih, v zadnjih dnevih lanskega leta pa se ve: naredilo se je vse, da da se je to stavbo kupilo, da se je to stavbo preplačalo in da je ta stavba še danes vredna manj kot pa je Republika Slovenija zanjo plačala. Kar je pa najpomembnejše, do 28. decembra lani Litijska 51 ni bila opredeljena kot projekt, ni bila uvrščena v seznam projektov za leto 2023, ni bilo imenovanega vodje projekta in pa se ni vodilo med drugimi aktivnostmi in pa projekti v samem sistemu Intrix, se pravi, to je sistem za podporo vodenju in upravljanju projektov znotraj Ministrstva za pravosodje. In moje vprašanje je, gospod Boštjančič, zakaj vam je bilo v interesu tako pohitriti in pa še v lanskem letu spraviti skozi ta kriminalni posel. In da smrdi do neba, lahko vidimo tudi s tem, kar se dogaja z revizorko, gospo Suzano Hötzl, kateri grozi, da jo boste vrgli ven iz službe zato, ker je naredila revizijo tega projekta in s prstom pokazala tudi na ministra za finance Klemna Boštjančiča. In da bo mera polna, kdo sedaj na tožilstvu vodi Tožilec Valenčič, ki je tožilec v primeru Trenta. Ampak verjemite mi, se s Trento tako zelo intenzivno ukvarja in je tako zelo zaposlen, da bi verjetno bilo isto, če bi dali to zadevo, ne vem katero po navadi pokliče? A ja, Blanko Žgajner! Evo, Blanki Žgajner - ta je dežurna za vse tiste vaše projekte kadar je treba koga na levici oprostiti na način, da procesno nekaj narobe naredi. Blanko Žgajnar, bi mogoče vsaj dali, ampak med Valenčičem in Branko Žgajner ni nobene razlike - oba sta v poklic pri politični levici in delata točno tako, kot se jima narekuje. In zato tudi ni strahu in ni bati, da bi kdorkoli od te kriminalne združbe, kakor jo je poimenoval minister Boštjančič, tudi kdaj odgovarjal, ni in tudi ne bo. In tisto, kar je najbolj sramotno je to, da ste zaposlene na ministrstvu za pravosodje okrivili za izpeljavo tega projekta. Nikoli nisem slišal, da bi kogarkoli od zaposlenih z Ministrstva za finance okrivili za ta projekt. Nikoli! Ampak zaposleni niso krivi, da ste vi speljali ta nakup. Zaposlenim se ni mudilo, ampak jim je bilo naročeno. Minister za finance je dal pogoj, da je potrebno to stavbo kupiti do konca leta. In moje vprašanje, minister za finance je, glede na to, da smo danes 18. decembra, koliko takih navodil se da v letošnjem decembru, koliko deset milijonov evrov boste / nerazumljivo/ letos do konca leta? Koliko kriminalnih združb boste finančno podprli do konca letošnjega leta? Koliko stavb boste še kupili do konca letošnjega leta? Parmova 53! Verjetno vam je zadeva znana. Če se ne motim, sta imela v tej stavbi tudi prostore ruska vohuna? Cena kvadratnega metra še višja kot pri Litijski, energetska izkaznica neveljavna, nakup pa za potrebe Urada za preprečevanje pranja denarja, ki je pod to vlado bolj Urad za omogočanje pranja denarja z gospo Glorjanič na čelu, katere edina naloga je, da piše SMS določenim poslancem in sprejema navodila iz vladnih vrst. Ampak, o njej bomo tudi še imeli priložnost govoriti, se že veselim tistega pričanja, bo zabavno. No, zopet proti koncu leta ste kupili stavbo za potrebe vašega ministrstva z vašim blagoslovom. Stavba je v slabem stanju in kar je zanimivo, samo ena ponudba. Samo ena ponudba in skupna ocenjena vrednost milijon 620, ker bo potrebna še adaptacija, kar pa pomeni slaba 2200 evrov za kvadratni meter, stavba na Parmovi pa ima veljavno energetsko izkaznico, ki pa izkazuje slabo energetsko učinkovitost. Zanima me, gospod Boštjančič: Ali bo prodajo sploh možno izpeljati oziroma ali bo stavbo sploh mogoče glede na uredbo uporabljati, zaradi slabe energetske izkaznice? In pa še to me zanima, koliko uslužbencev Urada za preprečevanje pranja denarja, gospod Boštjančič, je v teh dneh dalo odpoved? Skratka, političnih razlogov, da odidete, je veliko, nenazadnje tudi davčna reforma, kjer ste lepo da bodo lahko sedaj dobičke v Sloveniji nakazovali kot obrestne mere v davčne oaze, od tam pa si bodo denar nakazovali na svoje račune kot posojilo

priti do pomembnega zasuka, bi moral začeti pri vas, razen, razen gospod minister, če držijo navedbe, ki smo jih lahko brali v medijih, danes objavljenih, da čakate, da ne odstopite, zato, ker morate najprej še športno loterijo prodati in vi zaslužiti svoj milijon evrov, vaša stranka pa dva. Mogoče še tukaj vprašanje, imate že kakšne načrte, kako boste ta milijon porabili?

državna sekretarka, ostali predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Minister Boštjančič, minister za višje davke. davke. Šel bo v zgodovino Vlad in članov Vlad Republike Slovenije po tem, da je pravzaprav eden tistih, ki je najbolj povišal davke, obremenil gospodarstvo in prebivalstvo. In na to v Novi Sloveniji vseskozi opozarjamo. Zaradi tega je tudi kolega Vrtovec prej v stališču poslanske skupine tudi razložil, obrazložil in napovedal, da smo pripravili zahtevo za oceno ustavnosti tega Zakona o dohodnini, ki je bil pravzaprav revanšističen odgovor na zelo dober Zakon o dohodnini in davčno reformo prejšnje vlade, ki jo je ta vlada takoj, ne glede na to, da je bila tista davčna reforma za ljudi zelo ugodna za gospodarstvo, zelo dobra, razbremenjevala je, nižala davke in odpirala poslovno okolje, skušala pripraviti Slovenijo še bolj na to, da bi bila lahko bolj konkurenčna, da bi ljudje lahko razvijali svoje poslovne ideje in da bi jim predvsem od svojega, tistega, kar zaslužijo ostalo več v žepu. In dejansko se je to ravno začelo dogajati, ko je ta Vlada, seveda z odgovornim ministrom Boštjančičem rekla ne, briga nas za ljudi, briga nas za to, ali jim več ostane. Ustavili bomo ta zakon, so ga ustavili in potem ste seveda, spoštovani člani Vlade in minister Boštjančič, sprejeli nov Zakon o dohodnini preko trupel, kjer ste seveda šli v obratno smer, višji davki, bolj obremenjene plače, slabše poslovno okolje za gospodarstvo. Mi lahko ministru Boštjančiču očitamo veliko zadev, jih izpostavljamo tudi na sejah Komisije za nadzor javnih financ. Med drugim nazadnje velik napad na neodvisne inštitucije, ki so ustavna kategorija, ki bi morale ostati nedotakljive, odporne na politične vplive in vmešavanja, kot je Računsko sodišče, kot je Komisija za preprečevanje korupcije in druge, tudi Državni svet. Pa smo to močno izpostavili, ampak žal minister na naše očitke ne reagira. Za kaj je šlo? Šlo je za to, da je minister seveda preko koalicijskih poslancev, v zadnjem trenutku na proračunski seji, lahko rečem, perfidno napadel Računsko sodišče Republike Slovenije in ste jim vzeli 3,6 milijona evrov za njihovo delovanje, tretjino sredstev ste jim vzeli tako rokohitrsko v zadnjem trenutku. Zakaj? Seveda je vsem jasno, da zato, ker je pač Računsko sodišče v nekaterih v nebo vpijočih primerih, ki so danes že bili izpostavljeni, pa nič ne bo narobe, nasprotno, prav bo, da se še enkrat izpostavijo, ker je Računsko sodišče v teh primerih pač dalo negativno mnenje in zelo obremenilo ministra Boštjančiča, celotno vlado in ekipo na Ministrstvu za finance. In sicer, Računsko sodišče je pregledovalo ali pa še gleda nakup te nesojene sodne stavbe Litijska, potem nakup računalnikov Stojmenova že bivša ministrica, potem nakazilo 8600 evrov Svetlani Makarovič, brez pravne podlage, nezakonito in ker je pač Računsko sodišče dalo negativna mnenja na vse te, lahko rečemo, **100. TRAK: (JJ) – 17.15** (nadaljevanje) nerazumne in škodljive poteze, predvsem za slovenske javne finance, se ga je na tak način kaznovalo in ja, koalicijski poslanci in poslanke, vsi ste pri tem sodelovali pri tej grdi igri. Torej, lahko mu očitamo to. Na drugi strani grem nazaj k ministru za višje davke. To je še huje zato, ker ljudje tega zdaj še ne čutijo, ker se bo Zakon o dohodnini, ker ste ga izsilili, šli čez trupla, ponovno odločanje in tako naprej. Ker bo začel veljati šele s 1. 1. 2025, tudi to ste nekako, do tega ste pripeljali, ga bodo ljudje čutili šele z dohodnino oziroma z odmero dohodnine leta 2026 za 2025. In vi stavite na to, da ljudje pač tega ne poznajo, s tem se ne ukvarjajo, in dokler tega ne začutijo na svojih žepih, pač tega ne bodo vedeli. Sto tisočkrat boste ponovili, da vi plače razbremenjujete, da gospodarstvo razbremenjujete, da so dobički rekordni, in boste o tem peljali, pravzaprav poskušali peljati Slovence in Slovenke do volitev. Ampak poslušajte, v Novi Sloveniji vemo, da ljudje niso neumni. Ljudje so pametni, ljudje slišijo, ljudje vedno bolj razmišljajo in ljudje tudi čutijo že nekatere vaše ukrepe, ki so pravzaprav ravno nasprotno od tistega, kar ste obljubljali. Čutijo to, da morajo kar naenkrat plačevati prej dopolnilno zdravstveno zavarovanje, zdaj pa obvezni zdravstveni prispevek. Prosim, ne slišim vas, ne razumem vas.

Torej, prej je bilo to dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje, zdaj je to obvezni prispevek. In ja, lahko se smehljate, lahko se smejite, ampak številni upokojenci, številni zaposleni z nizkimi plačami morajo zdaj to plačevati, jim odtegnejo plače, nižja neto plača, takoj, ck. Naslednje leto s prvim sedmim se bo začel odtegovati tudi prispevek za dolgotrajno oskrbo ampak poglejte, kje je vozel ali pa kavelj tega novega prispevka? Ta novi prispevek, ki ne bo majhen, a ne, 1 procent za delodajalca, za samozaposlene kmete pa celo 2 procenta, ker so delodajalci in delojemalci hkrati pa tudi upokojencem ga boste odtrgali. Ta ne bo majhen, ampak ta ne bo pomenil pravico do dolgotrajne oskrbe, ta bo, podobno kot sedaj urejeno zdravstveno zavarovanje, pomenil samo pravico do čakalne vrste. Ne pravico do storitve, ampak pravico do čakalne vrste. In čakalne vrste v zdravstvu vemo kakšne so in kako neuspešno jih rešujete. In čakalne vrste v dolgotrajni oskrbi žal zaradi pomanjkanja kadrov in zaradi neučinkovitosti te Vlade, tudi Ministrstva za finance, lahko rečem, vemo kakšne so. Mi se borimo na vse, na vse možne načine, da se ta Zakon o dohodnini ne bi uveljavil. Najbolj vam pa zamerimo, spoštovani minister s svojo ekipo, da ste napadli normirance. Edini ali pa eden redkih sistemov, ki v Sloveniji deluje, ki je predvidljiv, slovenskim javnim financam zagotavlja stabilnost in kar nekaj prinese v javno blagajno, ga boste šli razsut. Tega svet ni vedel. Zakaj razsuvati nekaj, kar dobro deluje? Večkrat smo vam že razložili, normiranci plačajo zelo predvidljivo od tistega, kar ustvarijo. Tisti, ki pa gredo na obračun stroškov in tako naprej, se pa vedno zoptimizirajo. In s tem, ko ste napadli zdaj normirance, ste posegli zelo grobo v prosto gospodarsko pobudo in zato vam res zamerimo in tu gremo tudi zdaj s tem, da smo pripravili to zahtevo za oceno ustavnosti teh členov, ki spreminjajo položaj normirancev. Postavili ste s svojim zakonom strožje omejitve vstopa v sistem, najvišja dovoljena meja za sodelovanje se je znižala z do sedaj ugodnih 100 tisoč na 60 tisoč evrov letnih prihodkov. Poslušajte, ko se pogovarjamo mi s podjetniki, z normiranci, tudi tistimi, ki niso normiranci, so rekli 100 tisoč, kdaj je bilo določeno, državna sekretarka, **101. TRAK: (NB) V desetih letih, koliko je bilo inflacije? Namesto, da bi se ta zgornja meja uskladila vsaj z inflacijo in se torej še zvišala primerno ne ste jo znižali na 60 tisoč za popoldanske normirance iz 50 tisoč na 30 tisoč, poslušajte to, konkretne ljudi, ki ustvarjajo, ki delajo, saj oni to ne, ne vem od kod nosijo, pa dajejo v davčne oaze, udarili ste jih, direktno ste šli v vojno proti njim. Znižali ste delež priznanih normiranih odhodkov in tako naprej. Višje plače, reforma plačnega sistema v javnem sektorju. druga točka, ki jo toliko izpostavljate. Ja, smo tudi že rekli v Novi Sloveniji, priznanje za to, da ste se izpogajali in tako naprej, da je minister Boštjančič tam vodil pogajanja dobro, seveda predvsem tisti z najnižjimi plačami si zaslužijo to. V dolgotrajni oskrbi je problem, v zdravstvu je problem, kadri odhajajo, ne morejo jih motivirati. Trdim vseeno po tem, ko smo preračunali te nove sheme, ko prihaja zdaj do prevedbe in tako naprej, da to ni reforma, to je dvig plač, ki je tudi potreben, ampak bo zelo obremenil javne finance, ki ne bo prinesel želenih rezultatov. Predvsem ta dvig plač ne bo prinesel motivacije mladim, novim, tistim, ki vstopajo v sistem. In minister Boštjančič z ekipo ni slišal, ko smo mu neštetokrat rekli, da je potrebno narediti plačno reformo javnega sektorja na način, da se ovrednotijo delovna mesta, ne pa dosežena izobrazba tistega, ki vstopa v sistem. Dokler bo glavni vpliv na višino plačila imela dosežena izobrazba, ne bomo imeli dobrega in učinkovitega sistema plač v javnem sektorju. Sedaj je še vedno glavni kriterij izobrazba. Okej, malo so se dvignili izhodiščni razredi, pri nekaterih se je razširil razpon, ampak pazite, novi vstopniki, torej tisti, ki bodo na novo vstopili v sistem plač v javnem sektorju, bodo imeli malo višji izhodiščni razred, malo hitreje bodo napredovali, potem bo pa kar naenkrat zelo hitro prišel plafon in kaj, po desetih letih recimo in kaj pol bodo, recimo, če bodo na istem delovnem mestu 20 let, na isti plači 25 let, 30. To ne gre. In še nekaj ste povzročili s tem, čemur se pa vi zdaj posmehujete. ampak ko se bo pa narod dvignil ko bodo dobili položnice za vrtce in oskrbnino za domove za starejše. Poslušajte to, kar ste zdaj naredili, torej prej je nekdo rekel, ena poslanka je rekla, ja saj poslušajte, saj ne bo višjih vrtcev, saj to je strošek občine, kakšne občine, dajte no. Saj je minister sam rekel, da občinam pač več ne bodo dajali, naj se občine zoptimirajo, naj to financirajo drugače. Jaz vam zdaj povem, tako kakor tu stojim. Takoj se bodo podražili vrtci, kmalu, vse bo preloženo na pleča staršev teh predšolskih otrok in zelo kmalu bodo tudi domovi za starejše prisiljeni povišati oskrbnine, zato ker že zdaj ječijo pod težo cen energentov pod inflacijo, pod težo cen hrane, vsega tega. Poslušajte, oni ne zmorejo več. In minister Boštjančič je takrat rekel, joj, zavodom, javnim zavodom na področju dolgotrajne oskrbe, pa ne bomo vnaprej nič več dajali denarja, naj se oni zoptimirajo, to bi bilo razvajanje. naj se oni znajdejo, potem bomo pa videli, kakšne so potrebe, pa bodo vložili. Čakajte, oni že zdaj ječijo pod to težo. Da ne govorim o tem, da nekateri domovi, ki so imeli 2023 konec leta zagotovljena sredstva, jim je bilo zagotovljeno da bodo sredstva dobili še v času, se spomnite, izvajanja projekta React, ko smo zgradili kar nekaj domov, tega denarja kar naenkrat niso dobili, jim je bil obljubljen za 2024 in še zdaj tega denarja nimajo. Vsaj trije domovi so se morali zadolžiti pri zakladnici in zdaj plačujejo visoke obresti za to zadolževanje, denarja iz ministrstva za finance pa ni od nikoder.

Jaz verjamem, da ni bil na našem odboru za delo, kjer smo ravnokar potrdili spremembo Zakona o dolgotrajni oskrbi in zagotovili dodatna sredstva zato, da se oskrbnine bodo dvignile. Tako, da ne zdi se mi primerno, da se tukaj laže državljanom. Hvala. Mislim, da ste ga opomnili, ampak to ni bil postopkovni predlog. Gospod Jože Tanko, imate besedo. Hvala lepa za besedo. Ministra spet ni, je šel ravnokar ven, državna sekretarka ravno tako. Tako, da smo lahko zgroženi. Gospa Jazbec, kandidatka za guvernerko, ki je sodelovala pri vseh teh poslih očitno. Moram reči, da sem pravzaprav zgrožen, da je tukaj bil cel vrh ministrstva z vso politično ekipo, minister in vsi sekretarji in pol, v 7 urah in pol ni uspel minister povedati niti enega stavka. Tisti uvod pustimo, ampak ko se je začela razprava od recimo 10. ure naprej ali pa malo pred 10. uro, do sedaj ni minister povedal niti enega stavka, kar veliko pove o teži te interpelacije. Tudi vsi poslanci koalicije, ki ste govorili, niti eden se ni dotaknil problema, ki je v interpelaciji, to se pravi nakupa Litijske in pa seveda očitkov v zvezi s poslovanjem ministra, niti eden. Govorili ste o vsem mogočem ne pa o tistem, kar je tema interpelacije in ne o tistem, kar je minister odgovoril v interpelaciji. Žal tudi minister v svojem nastopu je dve tretjini ali pa tri četrtine časa posvetil bodočnosti, ne pa tistemu kar je predmet očitka interpelacije. Veste, to, tak pristop ni način, ni spoštljiv in dokazuje, da tehnično, to se pravi z argumenti, te interpelacije ni možno braniti, ni možno. Ni možno, ker je niste sposobni ubraniti. In to, kar je kolega Černač vam pokazal, vsakič ko je razpravljal, vse stoji. Se pravi, tistih 6 in pol milijona, ki ste jih zinvestirali v Litijsko, pač ni mogoče braniti, ker je to šlamastika ste navedli ali pa so bili navedeni nekateri datumi, recimo 17. oktober, do kdaj je bil čas, da se kakšna stvar predloži, da se uvrsti v NRP. To je povezano, ti datumi so verižni, ker mesec dni kasneje se sprejema proračun. Sestavni del glasovanja o proračunu je tudi glasovanje o načrtu razvojnih programov. O načrtu razvojnih programov. In če bi pošteno delali, najbrž ste vedeli, da boste čez en mesec, ker ste imeli vse zapisnike, ki so vam jih kolegi citirali, z vsemi prisotni, prisotnimi z vrha ministrstva, bi najbrž vedeli, kaj se potrebuje za, do konca leta, ker se je tako sprejemal proračun za 2024 kot rebalans 2023. To ste vse vedeli. To, kar pravite, da ni znano, da se je pojavilo kar iznenada, to je čista laž, popolna laž. In če vrh ministrstva, ki je tukaj ves prisoten, je sposoben to lagati, kljub vsem dokumentom, ki so jih kolegi citirali, potem je v tej državi praktično ali pa v tej koaliciji podrto čisto vse. Čisto vse. Laž na laž. Glejte, zdaj tule v odgovoru je minister napisal pač, da se razumevanje določenih delov Zakona o javnih financah razume drugače ali pa ga razume drugače Računsko sodišče kot Ministrstvo za finance. Glejte, zdaj je samo vprašanje, kdo je arbiter v tem primeru, kdo odloča, Ministrstvo za finance ali Računsko sodišče. Akta računskega sodišča ne morete izpodbijati tudi s takim dopisom in s takim odgovorom kot ste ga poslali poslancem v Državni zbor. Tu ne gre za vprašanje, kako si kdo razlaga, tu je vprašanje, kaj je prav. In prav ima Računsko sodišče. Akta, ki ga je sprejelo Računsko sodišče v reviziji proračuna pač ne morete izpodbijati nikjer, to kar pa dela ministrstvo, pa lahko tukaj poslanci v Državnem zboru izpodbijamo kadarkoli.

da je karkoli narobe v naši interpelaciji, saj ste šli mimo na neko polje, ne vem, bodočnosti in tako naprej. Da je problem še večji, nekateri tukaj komentirajo ekonomijo, ne, pa poslovanje finančnih ali pa proračunskih uporabnikov in občin, ki nimajo pojma, kako to funkcionira. Pojma nimajo. Žal nimate pojma, nimate. Če mislite, da to, da to plača, ne vem, podražitev ali pa dvig plač v domu starejših, kdorkoli, plača uporabnik, to se pravi, tisti, ki je noter, v vrtcu plača tudi uporabnik, delno občina, pač v tistem sorazmerju, kot so pravila narejena, šolstvo plača država, recimo. In tako naprej. Skratka, meni je žal, da se spustijo komentirati interpelacijo osebe, ki nimajo niti približno pojma, kako funkcionira javni sistem. Zdaj, minister je dejal, da, da je šlo v primeru Litijske za organiziran kriminal, ki ga ne more izpeljati ena oseba. Povejte mi, kdo je češnja na tej torti? Tisti uradniki, ki pravijo, da so člani SDS ali tisti, ki ste v zapisnikih sestankov med Ministrstvom za pravosodje in Ministrstvom za finance. Ključna oseba na koncu, kdo je češnja na torti? Minister za finance. On je tisti, ki je poskrbel za ves nezakonit aranžma, da se je ta posel izpeljal, za ves nezakonit aranžma. Vse tisto, kar se je dogajalo okrog božiča lansko leto, je pač problem ministra za finance, ne pravosodnega ministra, ne kogarkoli drugega. On je ustvaril finančno podlago, da se je to storilo. In zdaj tukaj en kup enega sprenevedanja, kako je to potekalo, pa kako naj bi bilo, točno tako. In vsi tisti, ki boste zdaj glasovali za to, da minister ostane pri življenju, podpirate, bi rekel, proračunski kriminal,

To se samo nadaljuje, ista tehnologija, ista tehnologija dela in biti ponosen na to, da da imate takega ministra, ki je, ne vem kaj je poskrbel, nič ni poskrbel. Skrbi za tiste, ki, ki pač uspejo sodelovati z njim na nek čuden način. Zdaj samo vprašanje tule, tudi ministru, do kdaj morajo občine predložiti zahtevke za to, da dobijo v tekočem letu plačane investicije? Do kdaj? Najbrž, po moje najkasneje tam do 25. novembra ali celo prej in to za projekte, ki so jih izvedli, za katere imajo račune in ki so odobreni v proračunu. Kaj je bilo pa v tem primeru, ko je šlo za nekega očitno prijatelja, ki ga je bilo treba fino finančno poservisirati z nekim pet milijonskim zaslužkom, ni bilo, ne v NRP-jih se je to nekaj zmahedralo noter v proračun, ni bilo, vsi dogodki so potekali preko noči in to mnogo po datumu, ki je obvezen za občine ali pa za katerekoli druge proračunske uporabnike. Saj ne gre samo za občine. (nadaljevanje) So v tem primeru spoštovana proračunska načela, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, ne vem, pravilniki, ki jih ministrstvo sprejema, in tako naprej. Spoštujete to? Če bi vi to spoštovali bi minister to z največjim veseljem odgovarjal danes v tem času, pa je prijavil 2 uri časa za razpravo, pa je še vsaj 2 uri časa ostalo neporabljenega.

vprašanje zakaj je pa potem angažiral proračunsko inšpekcijo? In kaj je namen proračunske inšpekcije? Zakaj je to naredil? Da je podrl ali pa po moje objektivno narejena tista revizija, notranja revizija. Tisto je bilo po moje objektivno, ki je pokazalo na vso serijo napak, tako na Ministrstvu za pravosodje kot na Ministrstvu za finance. Potem ste naročili proračunsko inšpekcijo za to, da je ugotovila, da tisto, kar je naredila notranja revizija ne funkcionira, ne stoji. stoji. Kako je to možno? In revizorki, ki je delala notranjo revizijo ste, je bilo tam posredovano na mizo odpoved oziroma grožnja z odpovedjo delovnega razmerja. Zdaj ste naročili zunanjo revizijo? To se pravi, še eno revizijo. Z niti eno od teh revizij, spoštovani minister, ne z vašo proračunsko inšpekcijo, ne z zunanjo revizijo ne morete anulirati ugotovitev poročila Računskega sodišča, niti eno revizijo. Kako vi to mislite, da je prav, pač to je, bom rekel, taka ekonomija kakor mi paše, tako je prav, ne pa po pravilih, ki so vnaprej predpisana. Niti ena od stvari, ki so povezane z revizijo Računskega sodišča ni taka, da bi lahko oporekali in pač ne morete, če ne pa izpodbijate, če lahko. Mi smo vam očitali, da obveznosti niso bile prevzete pisno pogodbo, da ni bilo podano, ne vem, da je bil kršen pravilnik in tako naprej. V svojem odgovoru niste negirali nobene od teh stvari. Delali ste v izrednih razmerah, po skrajšanih postopkih, skrajšani roki, praktično preko noči, kot včasih, ko je odločal kakšen centralni komite in sprejel kakšno pomembno odločitev. Zdaj še mogoče eno stvar. Tu so vaši kolegi dejali, da tudi mislim gospa Grgurevič, da so ključno napako v tej reviziji pri tem, pri tem nakupu projekta imeli, ne vem, člani SDS. Niti eden od teh članov SDS pač ni odločal. Bil je izvajalec naročila, izdajalec tistega, kar mu je naročila odgovorna oseba. Glejte, jaz mislim, da Dominika Švarc Pipan ni članica SDS, ki je menedžerirala praktično celoten projekt na Ministrstvu za pravosodje. za pravosodje. Tudi tisti, ki so bili tam zaposleni uradniki, sekretarji, vključno z nekdanjim šefom računskega sodišča Šoltesom, niso člani SDS. Zanimivo, da je Šoltes, ki je bil državni sekretar pri ministrstvu za pravosodje, bil šef Računskega sodišča, izvajal revizije, vedel vse kaj je narobe, kadar je revidiral SDS, tukaj pa ni opazil nobene pomanjkljivosti in nobene napake, prav nobene.

kar zadeva zakonodajo je zlorabil, kršil zakonodajo, da je to speljal. Ni član SDS. Nobeden od članov SDS v tem mandatu ne upravlja z enim ministrstvom, ne z javnimi financami, ne s proračunom Republike Slovenije, nihče. Tukaj se najdejo pač osebe, ki so sposobne reči, da je to problem SDS, da smo mi zraven. zraven. Moraš biti malo čuden, da to rečeš pri vseh teh dokumentih, ki jih imate na razpolago in ki vam jih Ministrstvo za finance zlahka dostavi. Zlahka. Zlahka. Imate štiri sekretarje za finance pa ministra, pa vam lahko to vse prinesejo. Če smo, če so naši, moji kolegi dobili to, ki so v opoziciji, boste vi še toliko lažje. ...Zdaj, da se stvari na nek način hitro spreminjajo je tudi tole, kar je pokazal Mahnič. V ponedeljek smo bili še najboljši, ko ste imeli, ko smo imeli predsednika Vlade, tamle na RTV-ju ob 20-uri - takrat smo bili najboljši. Največja gospodarska rast, najnižja inflacija, največja zaposlenost. Dva dni po tem je pa tole, gospod Janev, tole, izjava vašega predsednika Vlade. Najboljši smo tam, kjer se ruši zaupanje v institucije pravne države. Tam smo najboljši, zato ker pač imamo take inštitucije, da sodelujejo nekje z nekimi, ki jih je treba ščititi in favorizirati in ki sodelujejo, ki so proti tistim, ki jih je treba potunkati. To so institucije pravne države. Za šefa protikorupcijske komisije je problem, če gre nekdo z nekom na kavo - tudi to je lahko korupcija? Pri šest in pol milijona oziroma pri pet milijonskem zaslužku tistega, ki je prodal tej naši skrbni vladi. Tole Litijsko, tam pa ni korupcije? Tam ni pa nič? Tam je pa že dosti več kav? Ker je toliko kav, tam ni korupcije? Ena kava je pa problem? Glejte, če se tako obravnavajo ti primeri, potem je zadeva pravzaprav zgrešila in so zgodbe v tej državi precej hude. Zdaj, tole kar sem pa slišal na koncu, da je bilo treba to notranjo revizorko, ki je pač pripravila to prvo poročilo, varovati 24-ur na dan pred oblastjo. Očitno pred oblastjo? Tole mi je pa nekaj povsem neobičajnega. Po navadi se varovanje odredi, ne vem, tožilcem, sodnikom za to, da se jih ščiti pred kriminalci. V tem primeru si lahko tudi tako razlagamo, da so morali to revizorko zaščititi pred kriminalci. Zdaj, kdo so kriminalci, pa ne vem? Če beremo Računsko sodišče. Potem lahko sklepamo, kdo bi to lahko bil? Kdo bi lahko bil? Kdo ji grozi? Kdo jo ogroža? Če je v tej državi tako malo, spoštovana stroka in neodvisnost, kot je v tem primeru, in neodvisnost, potem se lahko dogajajo grozne stvari in v tem primeru se dogajajo grozne stvari. Ker se na vsak način poskuša izničiti ugotovitve notranje revizije. S temi revizijami, ki jih pa naročate, to se pravi, tako revizijo proračunske inšpekcije kakor tudi zunanjo revizijo, se poskuša pa ubiti učinke poročila Računskega sodišča. To je problem! Poskuša se s temi revizijami diskreditirati poročilo Računskega sodišča, ker ga ne morete neposredno kot ministrstvo oziroma kot Vlada, ker se ne morete pritožiti pač zdaj to delate in izsiljujete te fingirane

tudi tam se očitno nekaj dogaja pri zunanji reviziji, ki ste jo naročili. ne vem, jaz mislim, da bi morali pri tem zazvoniti vsi alarmi. Zdaj pa še ena stvar, zdaj minister v eden izmed očitkov, ki smo ga napisali v tem našem predlogu za interpelacijo je tudi poslovanje z davčnimi oazami. To se pravi, da dati nekoga za ministra za finance, ki ki posluje z davčnimi oazami, ki je prej posloval z davčnimi oazami, pa morda še kdaj kasneje je najbrž zelo pomenljivo, kakšne ljudi se kadruje na vrhunske funkcije. to je signal, da če nimaš napake, če nimaš nekega velikega madeža, ne more biti funkcionar v teh koalicijah, ki so, ki so leve koalicije. Ne moreš biti enostavno, ker ne izpolnjuješ ključnega pogoja. Jaz mislim, da poslovanje z davčnimi oazami je škandalozno in najbrž ni to edini primer. Zdaj tudi vprašanje, kako se trošijo proračunska sredstva za namene, kjer je nadzor zelo slab, recimo poslovanje s civilno-družbenimi skupinami, ki jim dajete tako enormne zneske, vsak praktično vsak mesec desetine milijonov evrov je šlo za poslovanje s civilno družbo. Ta denar se najbrž nekje naklada, vprašanje kdo od funkcionarjev te vlade, to se pravi, štejem pa tudi zraven poslance, ne samo ministre, pa sekretarje, ima roko nad delitvijo teh sredstev. Kdo je to? Najbrž ni to iz trte zvito, da se pač na tak način posluje in favorizira porabo, nekontrolirano porabo javnega denarja. Minister, letos ste, so vaši, s soglasjem Vlade dali proračun, ker so odvzeli sredstva Računskemu sodišču, s soglasjem Vlade je bilo to narejeno. To ni bilo narejeno mimo, niste pa dali lani, ne vem, teh šest, sedem milijonov evrov za, ne vem, to onkologijo, ko ste namenili ta denar za tisto ruševino, katero vam kaže kolega Černač. Lani ni bilo pogojev za onkologijo, ni bilo pogojev za Maribor in tako naprej, letos ste pa našli ravno tistega, ki vas je revidiral, da mu lahko vzamete brez škode, tako v narekovajih, sredstva in jih daste za onkologijo. Lani bi to naredili. Konec leta, če vam je denar ostajal brez problema, nihče po moje ne bi protestiral, če bi to naredili. Pa še mogoče, postavka je bila odprta, najbrž ne, tako da ne bi imeli nobenih težav z ugotovitvami Računskega sodišča, ste denar, bi rekel, prerazporejali na tak način in ga trošili tudi na tak način, kot je v tem primeru. To veliko pove o prioritetah te Vlade. Kolegi so omenili tudi nadaljevanje zgodb Parmova 53, je isto, tak postopek ravno zdaj pred prazniki spet je prišlo ven. To je način dela, da se kaj preskoči, se kaj ne opazi. Ravno pred prazniki pride največji knedelj, ki se ga spelje takole mimo.

170 milijonov evrov je obnova enega štacona na Jesenicah. Šest, sedem tirov na vsako stran 200 ali 300 metrov in tako naprej.

neko boljšo vlado, ki bo pač dala prednost investicijam v hard projekte, v trde projekte ne pa v ugotavljanje spolov ne raziskavo, ne vem, podnebnih sprememb v Bocvani, pa ne za, ne vem,

Če to Slovenija potrebuje, potem je nekaj narobe, če potrebuje tisto, kar financirate na Kosovu, zdajle sem bral zadnje čase, tega Slovenija ne potrebuje. To lahko Amerikanci financirajo pa take velesile, ki imajo strateške interese. Slovenija tamle nima nobenih interesov ne pri vzdrževanju, ne vem opic, v Afriki ne pri vzdrževanju, ne vem, ne vem česa, leopardov in tako naprej. Nimamo, enostavno nimamo.